Kui teie palute 20 minutit, siis see tuleb seadusest. Mina ei saa siin midagi muud teha. Teil on kuni 20 minutit, aga kui te soovite pikendada, siis kui me suudame teha kokkuleppe, saab ka pikendada. Kui Aitäh, lugupeetud eesistuja, ka sellise õigusakti ülevaate eest! Ma pean alustama minevikust, aga mitte sellepärast, et ma olen ajaloolane, vaid ikka sellepärast, et muidu me ei taba probleemi juurt.Meie välispäritolu rahvastiku suhtarv on erakordselt kõrge. See tuleneb okupatsiooniaastatest: see oli nimelt okupatsioonivõimu poliitika, mis inimesed mujalt Nõukogude Liidust Eestisse tõi. Aga nende siia tulekus ja nende inimeste ja nende järeltulijate siin olekus ei saa neid inimesi kuidagi süüdistada. Osa nendest naasis oma kodumaale, nagu ka näiteks minu venelasest sõber, kes ütles mulle: "Sina, Jaak, hakkad siin Eestit üles ehitama, aga mina lähen oma kodumaale, hakkan Venemaad üles ehitama." Ja paarkümmend aastat on tema olnud seal Putini võimuga opositsioonis. Ma väga hindan tema otsust. Praegu ma kahjuks ei tea, mis temast saanud on.Aga Aga nende puhul, kes siia jäid, võib juba seda siia jäämise otsust, kui see oli teadlik ega tulnud ainult sellest, et see oli lihtsam valik, tunnustada kui otsust end Eestiga siduda. Ja eriti tuleks tunnustada neid, kes on õppinud ära eesti keele ja omandanud Eesti kodakondsuse. Aga me peidaksime pea liiva alla, kui väidaksime, et meie riigis läheb lõimumine ja riigikeele omandamine kuidagi hästi. Integratsiooni teemal on tehtud küll meeletult palju sõnu ja kulutatud meeletult palju raha, kokku võib-olla poole miljardi euro ringis alates iseseisvuse taastamisest. Seejuures on olnud iseloomulik nende integratsiooniideoloogide raporteerimine kiirest tulevasest edust. Neid vanu integratsioonimonitooringuid on üsna naljakas lugeda või võib öelda, et üsna piinlik. Integratsiooni ulatuse mõõtmine on segane ja võib-olla on see ka meelega segaseks aetud. Mõõdikud on vaheldunud. Neid küsimusi, mille vastustega iseloomustati välispäritolu rahvastiku hoiakuid veel mõnikümmend aastat tagasi, enam lihtsalt ei küsita. lihtsalt ei küsita. Ja isegi kui küsitaks, siis hoopis täpsema teabe annavad ikkagi need uuringud, mis baseeruvad inimeste tegelikul käitumisel. Pole mingi saladus, et näiteks kuritegevus, HI-viirus ja kangete narkootikumide tarvitamine on rändetaustaga Eesti inimeste seas märksa rohkem levinud. Selles pole ka midagi imelikku, see on niimoodi immigrantidega igal pool maailmas, teistes riikides ka. Küll aga, nagu enne ütlesin, Eestis on immigrantrahvastiku osakaal väga kõrge. Ja see demonstreerib meile, et meil on lõimumisega ikkagi pikk tee minna, et mitte öelda väga pikk. Ja neilt, kes räägivad, et Eestis on justkui kaks kogukonda, kes peavad üksteisele või teineteisele lähenema, võib küsida, kas põlisrahvastik peaks ka oma neid näitajaid kasvatama, mida ma enne nimetasin. Hiljutisel integratsioonikonverentsil tunnistati vähemalt kaudselt, et Eestis toimub teisekeelsete elanike eraldumine, aga jälle üritati teha ilusaid sõnu. sõnu. Samal ajal olid konverentsi reklaamid hoopis ingliskeelsed. Justkui peaks lõimumine toimuma mingil uuel alusel hoopis inglise keele baasil. Meie, see tähendab rahvuskonservatiivide seisukoht on ühene ja selge ning vastab Eesti Vabariigi põhiseadusele. Meie Eesti ehitamine tähendab nii olevikus kui ka tulevikus välispäritolu rahvastiku lõimumist Eesti ühiskonda, mitte mingi teistsuguse Eesti ehitamist. Rahvastikuteadlaste väitel kajastab lõimumisprotsessi sügavust väga hästi segakooselude määr, kuna see näitab eri rahvusest inimeste tegelikku läbikäimist isiklikul tasandil. Demograaf Leen Rahnu sedastab oma eelmisel aastal ilmunud artiklis, et Eestis on segakooselude määr väga väike. Nooremates põlvkondades ei ole segakooselud eriti sagedamaks muutunud. see olukord on muu maailmaga võrreldes pigem erandlik, sest üldjuhul on teises põlvkonnas segakooselusid rohkem. Segakooseludest ma rääkisin nädal tagasi ka integratsioonikonverentsil. See on ülimalt muret tekitav näitaja. Aga nüüd on mul hea meel ennast ka mõnevõrra korrigeerida. Rahvastikuteadlaste Allan Puuri ja Mark Gortfelderi käest vahepeal saadud uusimate andmete järgi, mis pole veel avalikkuse ette jõudnud, on segakooselude määr siiski hakanud suurenema. Aga see korrektsioon, mis ma praegu tegin, ei muuda üldist järeldust. Madal on see määr ikkagi. Nüüd, kas siis põhjuseks on välispäritolu rahvastiku ahistamine ja tõrjumine Eestis, nagu vasakpoolsed ideoloogid on väitnud? Kas tuleks kutsuda eestlasi üles end muutma? Jälle, rahvastikuteadlased, kes võrdlevad Eesti andmeid teiste riikidega, leiavad, et Eesti välispäritolu rahvastiku käitumise erisused ei tulene mitte niivõrd sisserändajate ebavõrdsest staatusest Eesti ühiskonnas, vaid kajastavad pigem päritolumaa käitumismustrite edasikandumist. Julgen arvata – ja ma usun, et see on üsna mõistlik arvamus –, et need käitumismustrid ei muutu või muutuvad üliaeglaselt sel juhul, kui välispäritolu rahvastik elab kompaktselt koos, nii nagu Eestis, ja neid on väga palju, nii nagu Eestis, ja neid tuleb kogu aeg juurde. Statistikaameti andmetel pole kahtlust, et eestlaste ja mitte-eestlaste territoriaalne eraldumine kestab ja kohati isegi kasvab, eriti pärast seda, kui on kasvanud massiimmigratsioon. Näiteks, vaadake järgi: Statistikaameti tabeli RV0222U kohaselt elas Tallinnas mitte-eestlasi 2018. aastal 44%, 2021. aastal aga 46%. Ja vähe sellest, Statistikaameti tabel RV068 demonstreerib, et ka Eesti Vabariigi kodakondsusega isikute osakaal Tallinnas on vähenenud, tõsi küll, aeglaselt, 2018. aastaga ikkagi eelmisel aastal 1% võrra. See, et uued immigrandid eelistavad asuda just sinna, kus nendesarnased ees on, on mõistetav. Viimasel viiel aastal on immigratsioon järsult suurenenud, mis tähendab ka eesti keele mitteoskajate lisandumist. Lisaks, 2022. aasta oktoobriks oli Eestis ajutist kaitset küsinud ka ligi 40 000 põgenikku Ukrainast ja valitsus on prognoosinud, et nende arv võiks kasvada kuni 75 000-ni. Osa jääb neist tõenäoliselt ka pärast sõda Eestisse. Seega on eesti keelekeskkond viimastel aastatel järsult ahenenud. Kusjuures me teame ka seda, et Eesti väiksemate rahvusrühmade puhul on kalduvus rahvuskeelest loobumise korral vahetada oma rahvuskeel vene keele vastu, mitte eesti keele vastu. vastu. Eesti keelekeskkonna samasuguseks jäämise korral võib sama tendentsi prognoosida ka nende Ukraina põgenike puhul, kes Eestisse püsielanikuks jäävad. Ja nüüd on küsimus: mida tuleks teha? Kõigepealt tuleb loomulikult lõpetada massiimmigratsioon ja ka valitsuse püüd Ukraina põgenikud Eestisse põlistada, mis on kahjulik nii Eestile kui ka Ukrainale. Ukraina vajab ise oma inimesi ja oma lapsi. Teiseks, loomulikult me toetame eestikeelsele õppele üleminekut, aga eestikeelsele koolitööle üleminek kõigis koolides üksi ei aita. Ei aita ka täiskasvanute keeleõppe laiendamine, mis tegelikult senimaani on olnud puudulik. Sest kui teisekeelne rahvastik asub kompaktselt koos, nii nagu Eestis, siis praegustes tingimustes saadakse läbi – mitte ainult seal, vaid ka mujal – riigikeelt oskamata või siis lihtsalt unustatakse ära see keel, mis võib-olla mingil tasemel kunagi omandatud on. Selle kohta on palju näiteid. Ma ise olen toonud seda näidet juba korduvalt, et riigikeeleoskuse tase on Eestist madalam Euroopas on ainult Moldovas. Riigikeele omandamine Eestis on olnud üliaeglane. Ja riigikeele mittevaldamine ei tähenda ainult seda, et ollakse eemal Eesti ühiskonna nii-öelda südametuksetest ehk siis ei teata ühiskonna probleeme, ei tunta oma kodumaa kultuuri ja olemust üldiselt, vaid see tähendab ka piiranguid eneseteostusel. Seega on eesti keele oskamine nii ühiskonna kui terviku kui ka kõigi meie ühiskonnaliikmete isiklikes huvides,

et samasuguste meetodite kordamine edu toob, vaid tuleb rakendada teisi meetodeid. Ja selleks see otsuse eelnõu tehtud ongi. Sellega lubatakse Eesti Vabariigi avalik-õiguslike isikute ning eraõiguslike juriidiliste isikute nendes tegevustes, mis on suunatud Eesti elanikkonnale, kasutada ainult riigikeelt. Lisada võib eestikeelse teksti tõlke võõrkeelde, mis ei tohi olla vene keel, ja seejuures peab eestikeelne tekst olema esikohal ja paremini vaadeldav kui võõrkeelne tekst. Niimoodi pakume me meie teise kodukeelega kaasmaalastele praktikat, mis õpetab või kinnistab neile riigikeelt ja võimaldab osa saada oma kodumaa väärtustest. Niimoodi me vähendame ka eesti ja vene kodukeelega inimeste eraldatust, sest me ei pea sel puhul mõtlema ainult sellele, kuidas eesti keel Ida-Virumaale ja Lasnamäele viia, vaid võib-olla peame hoopis rohkem mõtlema selle peale, kuidas Ida-Virumaal kuidas Ida-Virumaal ja Lasnamäel elavad inimesed või üldse muu kodukeelega inimesed oma enklaavist mujale Eestisse tuua. Ja selle tõukeks või vähemalt eelduseks on nende riigikeeleoskus. Selle eelnõu puhul on tõstatatud küsimus selle vastavusest põhiseadusele. Õiguskantsler loobus oma arvamuse andmisest. Mina pole jurist, küll aga on mulle nõu andnud jurist leidnud, et nende eelnõude puhul, mis vähegi mõjutavad või võivad mõjutada põhiseaduse preambulis toodud aluspõhimõtete elluviimist, tuleb eelnõu mõjuanalüüsi teha just lähtudes aluspõhimõtetest. Me ei saa valitsusele dikteerida, kuidas neid otsuse eelnõu ettepanekuid ellu viia. Aga kui ei saa kõike, tuleb teha vähemalt pool rehkendust. Üheks vihjeks võib olla Läti parlamendi samateemaline eelnõu, mis on läbinud esimese lugemise. Muide, immigratsioon Lätisse on olnud märksa väiksem. Ja see Ja see tähendab, et seal tegelikult need probleemid ei ole nii suured kui Eestis. Lätlaste eelnõu eesmärk on lõpetada praktika, kus tööl ja teenusepakkujatega suhtlemisel kasutatakse läti ja vene keelt. Selles eelnõus on rida meetmeid, mis ei mõjuta inimeste õigusi tõlgile, keelekasutust häda- või õnnetusjuhtumi korral ja muid olukordi, kus inimeste elu on ohus, samuti olukordi kuritegudest teatamisel või inimestevahelist suhtlust. Läti eelnõus keelatakse riigi- ja munitsipaalasutustel ning avalik-õiguslikel ühingutel lihtsalt lisaks riigikeelele muu keele kasutamine. Ühesõnaga, lubatakse ainult riigikeelt kasutada, kui see teine keel ei ole Euroopa Liidu ametlik keel. Jaekauplustes keelatakse visuaalsetes või helilistes teadaannetes samuti muude keelte kasutamine, mis ei ole Euroopa Liidu ametlikud keeled. Samuti keelatakse

Ma võin kinnitada, et kultuurikomisjonis selle otsuse, ettepaneku arutusel oli minu meelest eesmärk meie liikmetele päris selge. Aga ka minul on päris suur vastumeelsus selles suhtes, kui me välistame ühe keele. Ma tsiteerin: lubatakse tegevustes, mis on suunatud Eesti elanikkonnale, kasutada ainult riigikeelt. Ja lisada lisada võib eestikeelse teksti tõlke võõrkeelde, mis ei tohi olla vene keel. Miks me välistame ühe keele, teades – te ju korduvalt tõite ka siin välja neid arve –, et Eestimaal elab väga suur kogukond erinevatest rahvustest inimesi, kelle kodukeeleks erinevatel põhjustel on vene keel? Kas keeleõppes ei ole siiski nii, et kui ma näen võõrkeelset teksti, aga all on väiksem tekst, nagu teie eelnõu ette näeb, minu emakeeles, siis ma tegelikult õpin seda teist keelt? Suur tänu! Palun seletage see lahti. Aitäh! Meie probleem on ju eelkõige selles, et just nimelt vene kodukeelega inimesed ei oska piisavalt eesti keelt.

analoogiliselt Läti eelnõuga, et lubatud on kõik Euroopa Liidu ametlikud keeled. Noh, tegelikult sisult see teeb sellesama välja. Aitäh! Meie probleem Aitäh, härra esimees! Armas Jaak! Ma saan aru, EKRE soov on see, et kui Narva või Kohtla-Järve või Lasnamäe vanake tuleb arsti või mingi linnavalitsuse ametniku juurde, siis arst või ametnik peab temaga suhtlema ainult riigikeeles. Ja vene keelde tõlkida seda ei tohi. Aga kuidas sa vastad mulle, kui ma annan sulle sellise praktilise situatsiooni? Kaks inimest – pööra tähelepanu, kui poliitkorrektne ma olen, ma ei öelnud, et mees ja naine, ma ütlesin, et kaks inimest – lähevad seksima. Ja üks neist on juhuslikult avalik-õiguslik isik või eraõiguslik juriidiline isik. ka selles olukorras nad peavad kasutama riigikeelt ja kas sellel partneril, kes pärast pole tulemusega rahul, tekib võimalus vaidlustada seda protsessi sellel alusel, et temaga ei suheldud riigikeeles? Aitäh, hea kolleeg, sellise tegelikus elus väga tihti ette tuleva situatsiooni kirjeldamise Ma vastan eitavalt. Liina Kersna. Aitäh! Nii nagu te oma ettekandes juba viitasite, nii Haridus- ja Teadusministeerium kui ka Keeleameti juht, aga ka meie Riigikogu õigus- ja analüüsiosakond on välja toonud võimaliku vastuolu põhiseadusega mitme sätte puhul. Minu küsimus on: kas te oma eesmärgi saavutamiseks oleksite valmis algatama ka põhiseaduse muutmise? Aitäh!

Ma tõesti saan aru, miks peab tegelema muukeelsete elanike lõimimisega Eesti ühiskonda. Aga ma ei saa aru, miks me järjekordselt peame siin tegelema rahvusvähemuste diskrimineerimisega. Üks kolleeg juba viitas ühele teie otsuse eelnõu lausele: "Lisada võib eestikeelse teksti tõlke võõrkeelde, mis ei tohi olla vene keel." Siia võib lisada ükskõik millise keele veel: valgevene, ukraina ja nii edasi. Kus on see piir? Ja minu küsimus on see: kas te tõesti ei näe, et siin on tegelikult vastuolu põhiseaduse §-ga 12, mis ütleb, et ka keele Aitäh! Ma juba oma teie väite kohaselt segases ettekandes, mida te siis järelikult ei suutnud korralikult jälgida – tõepoolest vabandust, kui see nii segane oli! –, juba ütlesin, et juhul kui on vastuolu, siis tuleks järgida põhiseaduse aluspõhimõtet ehk põhiseaduse sissejuhatust. Seda esiteks. Teiseks, see eelnõu ei ole esitatud selleks, et me tahaksime oma välispäritolu rahvastikku mingil moel diskrimineerida. Vastupidi, me tahame, et meie kaasmaalased oskaksid riigikeelt, mis võimaldab mis võimaldab neile paremat tulevikku Eestis, paremat eneseteostust. Ja kui Eesti avalik ruum on eestikeelne, siis omandatakse eesti keel, riigikeel kiiremini. Aitäh! Paul Puustusmaa, palun! Suur tänu, hea juhataja! Austatud ettekandja! Kas selle eelnõu puhul on mõeldud, et kui me räägime avalik-õiguslikest isikutest ja juriidilistest isikutest, nende tegevusega seotud keele normeerimisest,

Ma ei tea, mis jurist teile nõu andis, aga Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakond kirjutas oma arvamuses, et tegelikult läheb see otsuse eelnõu vastuollu vähemalt viie põhiseaduse paragrahvi punktidega. kui selline muudatus peaks tulema, siis tuleks meil korraga muuta viit põhiseaduse paragrahvi.Aga teine asi, mida mainiti, on see, et tegelikult Eesti Rahvusringhäälingu venekeelsed kanalid ja ka raadio tegelikult ei saaks enam sellisel kujul jätkata. Mida võiks teha, on see, et on eestikeelne kanal, aga sinna tuleb juurde tõlge mõnes võõrkeeles, näiteks araabia keeles. Kas te siis tahate öelda, et praegusel kujul ETV+ ja Raadio 4 tuleks sulgeda?

oli "ei" vastus minu küsimusele. Sul on sinu otsuse eelnõus täpselt kirjas: "Lubatakse Eesti Vabariigi avalik-õiguslike isikute ning eraõiguslike juriidiliste isikute neis tegevustes, mis on suunatud Eesti elanikkonnale, kasutada ainult riigikeelt." Jah, viime asja absurdini, selleks et saada aru, kuivõrd absurdne on kogu see tekst. Aga selgita mulle, kui seksivad ja räägivad omavahel mitte riigikeelt ja üks neist on näiteks eraõiguslik juriidiline isik, miks see on lubatud, kui arsti juures vanake ei tohi saada infot oma emakeeles, kui nad mõlemad on venelased. Ma Ma arvan, et need näited ei ole väga asjakohased. On ilmselge ja ilmselt saab ka lugupeetud Riigikogu liige aru, mis on selle eelnõu eesmärk. on] tegelikult vene kodukeelega inimeste toomine Eesti ühiskonna täieõiguslikuks liikmeks. Seda on võimalik teha korraga ja seda on võimalik teha järk-järgult. Nendel seksiteemadel ma hea meelega siit puldist ei kõneleks. Ma Maria Jufereva-Skuratovski, palun! ja muu hulgas sealses debatis kõlas ka seda, et inimesed tõepoolest tunnevad, et riik justkui tõrjub neid. Nad ei tunne, et nad on riigi omad, ja ootavad teatud signaali poliitikutelt. Ja ma küsin. Kuidas te arvate, kas sellised tõepoolest radikaalsed otsuse eelnõud kuidagi aitavad meil parandada inimeste turvatunnet riigis? Kas need kuidagi soodustavad lõimumist, sidumist, integratsiooni või kuidas seda nimetada? Aitäh! See on seesama: võimalik, et meil on teatav selline kontseptuaalne vastuolu lõimumise definitsiooni Meie lõimumise definitsioon tähendab seda, et välispäritolu rahvastik lõimub Eesti ühiskonda, kaasa arvatud eesti keeleruumi. Ja see praegune eelnõu siis tähendab ka ühtaegu seda, et riik võtab iseennast tõsiselt. Kui Eestis riigikeel on eesti keel, mida väga suur hulk inimesi ei oska, ja riik on aastate aastate vältel selle ees silma kinni pigistanud, siis nüüd võetakse ette tegevusi, mis tõesti Eesti riigikeele Eestis kehtestavad.

teate, meil on olnud aastatepikkune vajak. Meie kaasmaalased on palju rohkem soovinud tasuta eesti keele õpet, kui riik on suutnud seda pakkuda. Aitäh! Margit Sutrop, palun! Austatud eesistuja! Lugupeetud kõneleja! Ma jagan teie eesmärki laiendada eesti keele kasutusala ja motiveerida muukeelseid Eesti elanikke rohkem eesti keelt omandama ja kasutama. lubate oma eelnõus eestikeelse tõlke võõrkeelde, mis ei tohi olla vene keel. Minu küsimus on, miks just vene keelde ei tohi tõlkida. Kas sellel keelel on midagi viga? Hiina keelde näiteks võib, araabia keelde võib. Ja kuidas me neid ingliskeelseid inimesi, keda meil ka on küllalt palju, saame siis motiveerida eesti keelt õppima? Teie loogika järgi ju tegelikult on väga vajalik, et inimesed oleksid motiveeritud eesti keelt õppima?

emakeelega isikutesse või nendesse isikutesse, kes suhtlevad Eestis rohkem inglise keeles,

Aga see vene keele eraldi väljatoomine just eesti keele tähtsuse tõstmise kõrval tuleneb ikkagi ju sellest meie probleemi olemusest. Aitäh! Kristina Šmigun-Vähi, palun! riigikeele omandamisele ja lõimumisele tuleb abiks tõrjumine, kui me tõrjume eemale ja oleme pahatahtlikud, või veel hullem, et me ei võtagi muukeelseid õpilasi üldse eesti koolidesse. Kas see aitab kaasa lõimumisele ja keele õppimisele? Aitäh!

Mina isiklikult ja ma usun, et ka minu erakond ei välista seda, et kui need teise kodukeelega õpilased ei domineeri eestikeelsetes koolides, siis see on neile samamoodi hea praktika,

see keeleprobleem on tekitanud surve meie põhiseadusele erinevates vormides. Ja selle surve tõsidust paljud küsijad kahjuks ei taju. Aga mul oleks küsimus. Võib-olla peaks rohkem rääkima ka sellest, et see keeleprobleem ahistab eesti keele rääkijate õigusi mitmes mitmes valdkonnas, eriti kui nad puutuvad kokku olulise teenuse osutajaga. Näeme ka, et Eestis on arste, kes ei valda eesti keelt, ja kui tuleb inimene, kes räägib ainult eesti keeles, siis tema õigusi on ahistatud.

eriti viimastel aastatel ja võib-olla viimasel aastal eriti selle massimigratsiooni tulemusena, et me ei saa lihtsalt olmes enam riigikeelega hakkama. Ja kindlasti ka selle otsuse eelnõu [heakskiitmine] parandaks seda olukorda. Jah, me mõtleme siin, kas me ei tõrju teise kodukeelega inimesi. Tegelikult kaugem eesmärk on, vastupidi, nende teiste kodukeelega inimeste Eesti ühiskonda toomine, keeleruumi toomine. Aga tegelikult me peaksime mõtlema ka seda, et kui riik käitub nii, nagu ta on käitunud, kas me ei hakka eestlasi tõrjuma. Aitäh, Valdo Randpere, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Nüüd te olete juba mitmendat nädalat siin EKRE poolt igasuguste otsuse eelnõudega puldis ja tahate eesti keelt ja eesti meelt ja mida iganes nende otsuste eelnõude abil kuidagi levitada. Nendel eelnõudel on kõigil üks ühine omadus: nad on juriidiliselt lombakad ja nagunii nad siin saalis toetust ei saa. Minul tekkis küsimus, kui te nüüd enne valimisi nii usinalt neid saali toote – neid mitte kusagile jõudvaid eelnõusid –, äkki oleks lihtsam olnud

poolt – toona selles alushariduse eelnõus oli rida mitmeti mõistetavaid sätteid, mida meie

oleva eelnõu poolt, see on selge. Nüüd, miks EKRE esitab eelnõusid, oli teie küsimus. Ma saan aru, et eelnõude esitamine ja nende kaitsmine võib-olla ongi parlamendiliikmete kohus. See kindlasti ei ole mitte nupule vajutamine. Ja küllap te staažika parlamendiliikmena ju teate ka seda või olete kogenud seda, et parlamendi töö ongi tegelikult poliitika ühes kindlas suunas lükkamine, nügimine, nagu trendikat sõna kasutades öeldakse. Me oleme siin väga palju näinud, kuidas meie esitatud eelnõud on üle võetud ja on tegelikult käibele läinud. Võib-olla mitte nii selgel kujul, kui meie oleme soovinud, aga on käibele läinud. Ja see ongi parlamentaarne töö, härra Randpere. Aitäh, On tekkinud protseduuriline Valdo Randperel. Aga jääme protseduuriliseks, eks. Ma repliiki ei taha. Aitäh! Protseduuriline selles mõttes, et Martin Helme sattus just koosolekut juhtima ja tema kindlasti mäletab EKRE esimehena paremini, et see oli tõepoolest EKRE, kes tegi ettepaneku alushariduse seaduse eelnõu 1. juunil tagasi lükata esimese lugemise järel. Aitäh! Selge! Toomas Jürgenstein, palun! Aitäh! Hea eesistuja! Hea Jaak! Mul on täna töövarjud seal üleval ja üks nendest noormeestest räägib imeilusat kodavere keelt. Ja mul on fraktsioonis Kalvi Kõva ja Ivari Padar, kes omavahel võru keeles väga vahvalt suhtlevad. Kuidas nüüd selle ettepaneku kohaselt niisugustesse, no nimetame neid murrakuteks, kuigi tegelikult omas keeles on nad ikkagi keeled – võru keel, seto keel Kas nendele jääb oma koht? Aitäh! Kõigepealt ma kasutan võimalust ja vastan härra Randperele: kui ma eksisin mäletamisega, siis vabandust. Aga see ei olnud mitte keerutamine, vaid ma tõesti mäletasin valesti. Aga murded ei puutu käesolevasse eelnõusse mingil määral, nendel ei ole ju pistmist võõrkeeltega, ka vene keelega. Aitäh!

rusikareegel ütleb, et vaba aja veetmise või meelelahutusliku seksi puhul leitakse keel, mõnikord ka kaks, kui osatakse tunnetada ja otsida. Tänan,

tõenäoliselt tuleks järk‑järgult neid keelenõudeid rangemaks teha. Valdo Randperel on jälle protseduuriline tekkinud. Palun! Mitte jälle protseduuriline, vaid tõepoolest üks kõige protseduurilisemaid küsimusi, mis siin kunagi küsitud on. Martin, ole nüüd valmis! Mihhail Stalnuhhinile sa andsid võimaluse esitada kaks küsimust. Ja siis, kui mina panin oma nupu sisse, tahtsin ka teist küsida, siis järsku tuli teade, et on üks. Aga ma tulin tegelikult saali ja jagasin oma väga intelligentsed küsimused kaheks just sellepärast, et ma olin täiesti kindel, et kui Mihhailile lubatakse, siis lubatakse mulle ka. nüüd on sul võimalus olla kas protseduuri järgi paberites kinni või teha õiglane otsus ja kohelda kõiki võrdselt. Jah, vastab tõele: me tegime enne siin istungi juhataja vahetamise ja ma ei märganud seda, et ta oli juba ühe küsimuse saanud küsida ja nii sai ta ekslikult esitada ka teise küsimuse. Meie kodukord ütleb kodukord ütleb väga selgelt, et Riigikogu liige võib esitada kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimuse. Ma ei saa enam talt tagasi võtta seda teist, nii nagu Kaja Kallas ei saa seda odavat elektrit tagasi võtta.

Aga siis ära küsi talt. Lähme edasi, Mart Helme, palun! Aitäh! Me näeme praegu siin seda, et Eesti Vabariigi Riigikogu on enamalt jaolt, vähemalt kolme fraktsiooni ulatuses estofoobne. Nad räägivad, et eesti keele oskamine diskrimineerib neid, kes eesti keelt ei oska. No absurdsema asja peale ei saa tulla. Mina ütlen, et eesti keele mitteoskamine diskrimineerib eestlasi, diskrimineerib neid ametnikke, kellelt nõutakse, et nad peavad teenindama mitte eesti keele oskajaid mingis teises keeles.Ja

vaid soovitakse üle minna eestikeelsele Eestile maksimaalses ulatuses. See on [nagu] suurem Eesti põhiseaduse rikkumine kui see, kui tahetakse hävitada eestikeelset haridussüsteemi, ujutades selle üle umbkeelsete lastega. Aitäh! Aitäh! Ma olen lugupeetud Riigikogu liikmega täiesti nõus.

Põhiseaduse sissejuhatus sätestab, et Eesti riik on selleks, et tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Aitäh!

See on olnud asjakohane selles lootuses, et ehk Venemaa muutub kunagi demokraatlikuks riigiks. Aga kas meil on võimalik samasugust leebet poliitikat jätkata ka pärast Venemaa laiaulatuslikku agressiooni Ukraina vastu? Austatud

teistmoodi. Tegelikult on rahvuskonservatiivide eesmärgid olnud kogu aeg samasugused, lähtunud põhiseaduse aluspõhimõtetest. Need ei ole mitte kunagi muutunud.Nüüd

Ja teiseks on meie olukord siin Eestis nii julgeolekupoliitiliselt kui ka massiimmigratsiooni tõttu muutunud märksa keerulisemaks. Nii et meil lihtsalt on kohustus

Me teame väga hästi, et vene keelt ei ähvarda mitte miski. Peaaegu 200 miljonit vene keelt kõnelevat inimest on maailmas. Ja kui me paneme sinna kõrvale natuke rohkem kui miljon eesti keelt

üleminek eestikeelsele Eestile, ja seda peaks absoluutselt iga Riigikogu saadik siin saalis toetama.Kas sa oskad anda mingit indikatsiooni, et kui me lähme lõpphääletusele ja kui keegi hääletab selle vastu, hääletab selle eelnõu maha, siis miks ta seda teeb? Aitäh! Ma arvan, et argusest ja kartusest oma valijabaasi vähendada. Aitäh! Valdo Randpere, protseduuriline. Aitäh, hea Martin! Igaks juhuks küsin juba ette, et peale seda, kui Jaak Valge on oma ettekande ära teinud ja Liina Kersna on ka ära rääkinud, kuidas siis läbirääkimised toimuvad. Kas vaid fraktsioonide esindajad või kõik võivad läbi rääkida või mõni võib kaks korda läbi rääkida? Kuidas need reeglid on? Ütled äkki enne ära ega hakka pärast tagantjärgi Ikka aitan protseduurilisega. Läbirääkimistega on niimoodi, et sõna võtavad fraktsioonide ja komisjonide esindajad kõnepuldist 5 + 3 minutit või on sõnavõtt kohapealt 2 minutit. Meie kodukorra § 69 lõige 5. Ja see tähendab seda, et kui komisjon on volitanud mõnda inimest sõna võtma selleks on komisjoni otsust vaja – ja mõni fraktsioon on sedasama inimest volitanud sõna võtma fraktsiooni nimel, siis saab üks inimene kaks korda sõna võtta. Aga seda juhtub haruharva.

Valdo, ära trolli! Protseduuriline, Valdo Randpere. Kuule, rahusta nüüd oma isa maha! Tõesti, ta võiks kuulata ka sinu vastust, millest selgus väga ilmekalt see, et mu küsimus oli täiesti õigustatud. Tõepoolest on ka selline võimalus olemas, et inimene saab kaks korda

Ei ole vaja minna isiklikuks. Ei ole vaja plärtsuda. Aga läbirääkimistel võib kõne all silmas pidada puldist peetud sõnavõttu, millisel juhul saab rääkida kuni kaheksa minutit, ja kõne võib olla ka kohapealt ja sellisel juhul on see kuni kaheminutiline.

See teavitamine või elanikkonna tegevustega tegelemine on nii avalik-õiguslikel kui eraõiguslikel juriidilistel isikutel siiski lubatud, ütleme, teksti tõlke näol

Tavaliselt suheldakse ikkagi või antakse informatsiooni selles keeles, mis keelseid inimesi riigis elab ja seda tehakse kõigis riikides. Kas EKRE prognoosib, et mingi teine keelerühm saab olema suurem kui vene keele rääkijate rühm siin Eestis? Näiteks araabia keele rääkijate rühm,

Ida-Virumaal on tõsine probleem see, et eestlaste ja eesti keelt kõneleva rahva osakaal väheneb. Sa oled toonud ka Narva näiteid siit puldist varasemalt ja teiste [linnade, näiteks] Ja mul on isiklikke näiteid küll ja küll, kui minu tuttavad ja sõbrad on lihtsalt Ida-Virumaalt ära läinud, sellepärast et nemad ja nende lapsed ei saa eesti keeles asju aetud. Ja kui nüüd Riigikogu selliste sõnavõttude ja sellise suhtumisega läheb sellele seaduseelnõule vastu, siis mis ma pean Ida-Virumaal oma sõpradele ja tuttavatele ütlema? Kuidas ma keelitan neid sinna jääma, kui nad tahavad eesti keeles Eestimaal elada? Aitäh! Lugupeetud Riigikogu liige, ma soovitaksin midagi taolist öelda, et meil on valimised tulemas, hoidku nad Ida-Virumaal nii kaua eestlust, kui see vähegi võimalik on. Ja öelgu oma sõpradele ja hääletagu ise rahvuskonservatiivide poolt. Aitäh! muuta? Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma kuulsin enne siin saalis, kuidas Reformierakonna saadik küsis, kas on plaanis ka põhiseadust hakata muutma. Mina loen: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 6 ütleb väga selgelt ja lihtsalt: Eesti riigikeel on eesti keel. Mina saan sellest ka täpselt nii aru, see koosneb viiest sõnast. Kas ma saan ikka õieti aru, et kui riigikeel on eesti keel põhiseaduse järgi, siis siin ei saagi üldse vaidlust olla ja puudub igasugune vajadus põhiseadust muuta? Jah, aitäh! Jah, aitäh! Mul on ka pigem selline arusaamine, et see põhiseaduse muutmise vajadus võib olla ettekääne. Ja kordan selle üle, et kui põhiseaduse erinevad sätted on omavahel vastuolus või ka on vastuolus põhiseaduse aluspõhimõttega,

Minu meelest ka teie koduerakond on päri sellega, et tuleb kohalikke mitte-eestlasi välja tuua Venemaa inforuumist. Aga kuidas see selle eelnõu kontekstis teostatav on, kui meil ei ole midagi muud pakkuda? Jaa, aitäh! On ju selge, et kui kui inimesed oskavad riigikeelt, Eesti riigikeelt, siis nendel puudub vajadus olla ka Venemaa inforuumis. Ja mida rutem see toimuma saab, seda rutem me selle probleemi ka lahendame. Jaa, kohustus? Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ma olen siin kuulanud neid küsimusi ja mul on tekkinud väike arusaamatus, miks meil Eestis ollakse vastu sellele, et Eesti riigis on riigikeeleks eesti keel. Otsime igasuguseid põhjendusi, põhjusi, ikka miks ei saa ja miks ei taha ja miks ei või ja miks nii ja naa. Inglismaal on inglise keel minu teada, Saksamaal on saksa keel. Miks meie tahame, et meie riik, väike riik, vaba riik oleks mitmekeelne? Ja minu küsimus on selline. Kas meil on põhiseaduses [sätestatud] kohustus elada riigis, mille riigikeelt ma ei sooviks rääkida või ei tahaks rääkida. Miks ma pean siin selles riigis kohustuslikult elama? Kas meil on selline põhiseaduslik kohustus? Aitäh! ja sisuliselt. Aitäh! Ma usun, et mitte ainult meie põhiseaduses, vaid ka üheski teises põhiseaduses sellist kohustust kellelegi panna ei saa. Võib-olla mõnes diktatuuririigis on see kunagi nii olnud. Aga tegelikult meie põhiseaduses küll on sätestatud, et Eesti riigikeel on eesti keel ja mitte mingi teine keel, aga me senimaani ei ole seda suutnud korralikult ellu viia. Ei ole suutnud tagada seda, et eestlased saavad oma riigikeeles igal pool hakkama. Ja see olukord ei ole, ütleme, et kahel viimasel aastal või kolmel viimasel aastal mitte paranenud, vaid halveneb kiiresti. Ja sellest tulenevalt see otsuse eelnõu ongi esitatud. Ma usun, et rahvuskonservatiivide seas ei ole kahtlust, et meil on vajalik Eestis eesti riigikeel kehtestada tegelikult ja sisuliselt. On On jälle protseduuriline tekkinud Mihhail Stalnuhhinil. Palun! Jah, härra juhataja, puhtalt protseduuriline. Vaadake, siin siin saalis, kus kõik valdavad eesti keelt, kus kõlab ainult eesti, ukraina ja valgevene keel, me peaksime kõik suurepäraselt hakkama saama, nagu praegu ütles lugupeetud härra Valge.

Aga mis see protseduuriline küsimus on? Selles ongi protseduuriline küsimus, et siin väidetakse: keelt on vaja selleks, et saaks igal pool hakkama. No ei saa hakkama! Isegi siin, kus räägitakse ainult eesti keeles, ei saa hakkama. Äkki probleem on veidi keerulisem, kui seda püütakse näidata? Äkki probleem on meie kodu- ja töökorra seaduses? Ma siiski pigem arvan, et probleem on selles, kui sa kujutad ette, et Riigikogu saal on igal pool. Ei ole. Riigikogu saal on ainult Riigikogus. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Läheme kaasettekande juurde. Kaasettekanne on kultuurikomisjoni aseesimehelt Liina Kersnalt. Palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas käesoleva aasta 31. augustil Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu. Muudatusettepanekute tähtajaks, 15. septembriks Riigikogu fraktsioonid, Riigikogu liikmed ega komisjonid eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitanud. Kultuurikomisjon arutas eelnõu oma 24. oktoobri ja 7. novembri istungil. 24. oktoobri istungil osalesid ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad ning Keeleameti peadirektor. Komisjon otsustas küsida eelnõu kohta arvamust õiguskantslerilt ja Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonnalt. 7. novembri istungil vaatas komisjon läbi saadud vastused ning arvamused eelnõu kohta ja kultuurikomisjon otsustas teha ettepaneku võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17. novembril ja viia läbi lõpphääletus. Seda kokkuvõtteks. Vaatame nüüd veidi täpsemalt. Enne kultuurikomisjoni istungit küsisime analüüsi- ja õigusosakonnalt kinnitust, kas eelnõu vajab Riigikogu koosseisu häälteenamust

Lähen nüüd esimese Riigikogu kultuurikomisjoni istungi juurde, mis toimus 24. oktoobril. Kultuurikomisjoni istungist võtsid osa Helle-Moonika Helme, Jaak Juske, Ruuben Kaalep, Siim Kiisler, Signe Kivi, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Heidy Purga, Margit Sutrop ja Marko Šorin. Eelnõu tutvustas meile Riigikogu liige Jaak Valge. Kutsutud olid Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamson, õiguspoliitika osakonna õigusnõunik Margit Kiin ning Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk.

toimunud arutelust. Andero Adamson sõnas, et esitatud kujul jääb eelnõu eesmärk ebaselgeks. Ta tõi näiteks avalik-õiguslike isikute ning eraõiguslike juriidiliste isikute loetelu, kus on puudu riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused. Lisaks tekib ilmselt probleem ka põhiseaduse §-dega 12 ja 44. Põhiseaduse § 12 ütleb, et kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste tõttu. Adamson lisas meile teadmiseks, et Haridus- ja Teadusministeerium valmistab samuti keeleseaduse muudatust ette ning plaanis on karmistada avaliku teabe eestikeelsuse nõudeid. Ilmar Tomusk märkis, et põhiseaduse puhul tuleb vaadata ka § 51. Paikkondades, kus vähemalt pooled püsielanikest on vähemusrahvusest, on igaühel õigus saada riigiasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt ning nende ametiisikutelt vastuseid selle vähemusrahvuse keeles. Tomusk lisas, et tõenäoliselt on tegemist Ida-Virumaad puudutava küsimusega. Veel oli juttu sellest, et meediateenuste seadusesse tuleks sellisel juhul panna piirang, et meediateenuseid ei tohiks osutada vene keeles. Tomusk sõnas, et ettepaneku suund vähendada võõrkeelte kasutamist avalikus teabes on õige, kuid väga raske on praeguse põhiseaduse kontekstis nimetada eraldi ühte keelt. Seetõttu võiks ettepanek olla suunatud kõikide võõrkeelte kasutamise vähendamisele. Kui mõtelda, millised võõrkeeled avalikus teabes domineerivad, siis Tallinnas, Pärnus, Haapsalus ja Kuressaares on esikohal inglise keel, tõi Tomusk välja. Tema arvates tuleks piirata üldse võõrkeelte kasutamist avalikus ruumis. Kuna nii Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja kui ka Keeleameti juht pöörasid tähelepanu võimalikule vastuolule põhiseadusega,

vastuoluga.Helle-Moonika Helme juhtis tähelepanu, et Riigikogu on kuulutanud Venemaa režiimi terroristlikuks. Tema sõnul on Eesti väga lähedal olukorrale, kus vähemusrahvus muutub enamusrahvuseks ning nii või teisiti tuleb hakata mitmeid aspekte põhiseaduse valguses üle vaatama. Jaak Valge vastuse kohaselt on eelnõu märgiline. Selle [käekäik] näitab, kas riigil on tõepoolest kavatsus riigikeeleoskust Eestis parandada või mitte.Signe mitte.Signe Kivi küsis, millal tulevad ministeeriumist lubatud keeleseaduse muudatused. Andero Adamson vastas, et praegu toimub ministeeriumis muudatuste ettevalmistamine. Margit Kiin täiendas, et keeleseaduse muutmise eelnõu on ettevalmistamisel. Käesoleval ja järgmisel nädalal on plaanis kooskõlastada eelnõu Haridus- ja Teadusministeeriumis, teiste ministeeriumidega kooskõlastuse ring toimus oktoobri lõpust kuni 7. novembrini ja kooskõlastusringilt saabunud ettepanekutega oli kavas tegelda 7.–15. novembrini. Riigikantseleile oli plaanis eelnõu saata 16. novembril, kust see liigub Riigikogu menetlusse. Me teame, et vahepeal on tulnud uudis, et Haridus- ja Teadusministeerium on tõesti saatnud keeleseaduse muudatused kooskõlastusringile.Heidy Purga küsis, kuivõrd on võimalik muuta eelnõus toodud seadusi selliselt, et see ei kahjustaks vähemusrahvuste huve Eestis ning meediateenuste osutamise peamist mõtet. Ilmar Tomusk vastas, et seadusi võib muuta, kuid antud juhul on tegemist piiranguga ning igasuguseid piiranguid saab sätestada ainult kooskõlas põhiseadusega. Tomuski isikliku hinnangu alusel, kui kirjutada kas meediateenuste, rahvusringhäälingu või keeleseadusesse ühe konkreetse keele avalikus teabes kasutamise keeld, siis on see ülimalt suure tõenäosusega vastuolus põhiseadusega. Kui Riigikogu selle otsuse vastu võtab, siis ei ole suure tõenäosusega institutsioonil, kes selle peab välja kuulutama, võimalik seda sellises sõnastuses välja kuulutada. Ei saa nimetada ainult ühte keelt, vaid saab piirata üldist võõrkeelte kasutamist teatud valdkondades, ütles Ilmar Tomusk.Viktoria Ladõnskaja-Kubits avaldas arvamust, et tihti võib õilis eesmärk viia hoopis julgeolekuriskini, mis oli Eestis enne 2007. aastat. Ladõnskaja-Kubits küsis, mis võiks eelnõu valguses saada ETV+ ning Raadio 4 programmidest. Jaak Valge vastas, et ka need tuleks järk-järgult eesti keelele üle viia.Jaak viia.Jaak Juske sõnul on Eesti maailmas loomulikult ainuke riik, mille ülesanne on eesti keelt hoida, ning ainuke riik, kus eesti keel on riigikeel. Eesti Vabariik on ka demokraatlik õigusriik ehk iga seadus peab olema kooskõlas põhiseadusega. Juske küsis, kas eelnõu algatajatele ei teegi enam muret inglisekeelestumise üha suurem mõju eesti keelele, mis on Jaak Juske hinnangul Jaak Valge kinnitas, et ka ingliskeelestumine teeb neile jätkuvalt muret. Sellel koosolekul otsustasime küsida küsida õiguskantslerilt ja õigus- ja analüüsiosakonnalt arvamust ja eelnõu algataja oli sellega nõus.

analüüsitakse põhjalikult võimalikke isiku põhiõiguste riiveid antud otsuse eelnõu vastuvõtmise korral. Välja on toodud kuus võimalikku põhiseaduse riivet. Kokkuvõtteks ütleb see analüüs, et sõnasõnalise tõlgenduse puhul on tõenäoline, et osa planeeritavad seaduse muudatusi oleks põhiseadusega vastuolus, piirates isikute õigusi ebaproportsionaalselt. Eelnõus tuleks soovitud tegevusi täpsemalt piiritleda. Õiguskantsler loobus arvamuse andmisest, kuna õiguskantsler ei esita üldjuhul arvamusi õigusaktide eelnõude kohta ja ametkonna suure töökoormuse tõttu ei saaks nad seda teemat lähiajal ka analüüsima hakata. Nii vastas siis õiguskantsler. Kultuurikomisjon kogunes uuesti 7. novembril. Sellest komisjoni istungist võtsid osa Helle-Moonika Helme, Jaak Juske, Ruuben Kaalep, Siim Kiisler, Signe Kivi, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Heidy Purga, Margit Sutrop ja Marko Šorin. Me vaatasime kiiresti läbi mõlemad saabunud arvamused ja tegime komisjonis otsused. Esiteks, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 17. novembril – tegemist oli konsensusliku otsusega – ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks Liina Kersna. Aitäh! Ja nüüd küsimused. Maria Jufereva-Skuratovski, palun! Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Eelnõus on kirja pandud, et lubatakse Eesti Vabariigi avalik-õiguslike isikute ning eraõiguslike juriidiliste isikute neis tegevustes, mis on suunatud Eesti elanikkonnale, kasutada ainult riigikeelt.

Dmitri Dmitrijev, palun! Lugupeetud kultuurikomisjoni aseesimees! Selle otsuse eelnõu sisu puudutab tegelikult erinevate keelte kasutamist näiteks reklaamides, restoranide menüüdes, muus infos, mis on suunatud Eesti elanikkonnale. Me elame ajastul, kui üks kriis järgneb teisele ja tegelikult kriisi ajal on tähtis ühiskonna informeeritus ja kiire reageerimine. Ma vaatasin, et kriisi koduleheküljel meil on kogu informatsioon neljas keeles: eesti, vene, inglise ja ukraina keeles, mis minu meelest on väga põhjendatud ja

põhiseaduse § [44] lõige 1 ütleb: igaühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitavat informatsiooni. Aitäh!

selline asi nagu valitsuse liikmete ja kõrgemate ametnike avalikud esinemised näiteks venekeelsetele telekanalitele või mis iganes? Kas sellel on mingi mõju ja kas oli ka mingeid soovitusi? Kas tuli kõneks? Aitäh, Aitäh! Nii nagu ma oma ettekandes ka ütlesin, tõesti venekeelse meedia temaatika tõstatus. Seda on analüüsitud ka siin analüüsis. Ja nii nagu Jaak Valge selgelt ütles, nende hinnangul ehk eelnõu algataja hinnangul peaksidki venekeelsed meediakanalid järk-järgult muutuma eestikeelseks. See tähendab seda, et isegi kui

Te olete arukad inimesed, aga teie juhi Kaja Kallase juhtimisel on siin venestamise võimas laine vallandunud.

mis seda probleemi lahendaks. Olukord on üsna hull. Venestamine on läinud täiesti uuele tasemele, mitte tänu sellele, et [meil on] venelased, vaid venekeelsed seltskonnad. Ja kui me samal ajal püüame kiiremas korras parandada seda viga, mida 30 aastat pole tehtud, siis ma loodan, et te annate aru endale, et midagi tuleks ette võtta. Hea Aitäh! Tõesti, selles küsimuses, et eesti keele rolli on vaja meie avalikus ruumis tugevdada, olid kultuurikomisjonis kõik liikmed ühel meelel ja seda ütlesid ka nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui ka Keeleameti esindajad, et probleem on olemas. nii nagu ma oma ettekandes ka viitasin, Haridus- ja Teadusministeerium on ette valmistanud ka keeleseaduse muudatused, mis kannavad sarnast eesmärki. Need muudatused on saadetud kooskõlastusringile ja kindlasti selle aasta sees peaks see keeleseaduse muudatus jõudma Riigikogusse ja siis me saame Riigikogu suures saalis sel teemal debatti jätkata. Paul Puustusmaa, palun! Paul Puustusmaa, palun! Suur tänu, juhataja! Austatud ettekandja! Me oleme iseseisvuse taastamise ajast elanud iseseisvas Eestis või taasiseseisvunud Eestis 30 aastat. Sellest kaks kolmandikku ajast oleme me toimetanud Reformierakonna juhtimisel. Kuidas te hindate ja kas te teate – meil on [ehk] selle kohta olemas ka statistilised näitajad –, kas selle 20 aasta jooksul, mis on Reformierakond juhtinud, on meil keeleoskus paranenud, halvenenud või muutumatu olnud?Millised on statistilised näitajad? Aitäh! Seda me tõesti kultuurikomisjonis ei arutanud, ma tean seda, et ka praegu on eesti keele kursustele väga suur tung. Inimesed soovivad õppida eesti keelt ja siin on pigem küsimus selles, kas meie riigina suudame eesti keele kursuseid piisavalt pakkuda. Ja me kindlasti pingutame üheskoos selle nimel, et me saaksime neid eesti keele kursuseid pakkuda piisavalt, nii et igaüks, kes soovib eesti keelt õppida, ka saaks seda õppida. Aitäh! Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma täitsa hämmeldusega kuulasin seda tsiteerimist, kuidas Keeleameti juht rääkis, et vastuolu võib olla põhiseadusega, ja tsiteerib paragrahvi 12. Paragrahvi 12 esimene lause ütleb: "Kõik on seaduse ees võrdsed." Ja seal ei ole sellist märget, et kohaldatakse erikohtlemist vastavalt rahvusele, keelele või mis iganes. Sellist asja ei ole. Seaduse ees on kõik võrdsed. Ja enne seda on § 6, mis ütleb, et riigikeel on eesti keel. Mul tekibki küsimus, kas kultuurikomisjoni mõni liige, keegi kultuurikomisjoni liige juhtis ka Keeleameti tähelepanu sellele. Kas keegi seisis meie põhiseaduse eest, mille kohaselt me peame tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade? Kas keegi

põhiseaduse paragrahvidele 12 ja 44 juhtis tähelepanu Andero Adamson Haridus- ja Teadusministeeriumist. Ilmar Tomusk juhtis tähelepanu põhiseaduse §-le 51. Ja ei, sellele ei reageerinud ükski kultuurikomisjoni liige, sealhulgas teie fraktsiooni liikmed. Henn Põlluaas, palun! Aitäh! See on muidugi äärmiselt häbiväärne, et ei Keeleameti direktor ega kantsler ega mitte keegi komisjonist ei võtnud vaevaks eesti keelt kaitsta, mis on põhiseaduse järgi riigikeel

ka läbi nende niinimetatud ekspertide suu, et eelnõu võib olla põhiseadusevastane või suure tõenäosusega on põhiseadusevastane. Mina ei kuulnud küll kordagi seda väidet, et ta on põhiseadusevastane. Siin on olemuslik vahe. Ja ometigi ma näen, et teie ja komisjon ja koalitsioon ongi haaranud kinni just sellest, et äkki on ja siis keelame ära, lükkame tagasi ja laseme Eestil üha enam venestuda. Kas see ongi teie eesmärk? Aitäh! Aitäh! Ma ütlesin oma sissejuhatavas ettekandes väga selgelt, et nii Haridus- ja Teadusministeerium, Keeleamet kui ka kõik kultuurikomisjoni liikmed olid seisukohal, et eesti keel vajab kaitset ja eesti keele rolli avalikus ruumis on vaja suurendada. Selleks on Haridus- ja Teadusministeerium välja töötanud ka keeleseaduse muudatused ja need jõuavad veel sel aastal Riigikogu suurde saali ja me saame nende üle debateerida. Tõesti, analüüs ütles, et on suur risk mitme paragrahvi puhul, et see otsuse eelnõu on vastuolus põhiseadusega – just nimelt sellise sõnastuse korral. Aitäh! on teie arvamus? Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! No see on lihtsalt masendav. Selle asemel, et me kõik koos siin saalis otsiksime võimalusi eesti keele positsiooni kindlustamiseks, tegelete teie ja koalitsioon ja kahetsusväärselt ka üks opositsioonierakond siin sellega, et põhjendada, miks eesti keele positsioon peaks olema võimalikult nõrk. Ja kui te ütlete, et eksperdid ja mingite ametite juhid ka põhjendasid, miks eesti keelt ei saa kehtestada Eesti Vabariigis, siis kas te ei arva, et valed inimesed on niisuguste institutsioonide eesotsas ja seal peaksid olema inimesed, kes tões ja vaimus võitlevad eesti keele positsiooni parandamise eest? Või kuidas on teie arvamus? Aitäh! Aitäh! Nii kõik kultuurikomisjoni liikmed kui ka Haridus‑ ja Teadusministeeriumi esindaja ja Keeleameti esindaja tõdesid, eesti keel vajab kaitsmist. Loomulikult! Eesti keel on meie riigikeel ja see vajab kaitsmist ja see vajab kaitsmist ka avalikus ruumis. Ei Haridus‑ ja Teadusministeeriumi esindaja ega Keeleameti esindaja ei olnud rahul

analüüsi‑ ja õigusosakond tõi need välja. Proua Helme oli sellel komisjoni istungil ja kuulis neid argumente. On probleem, keegi ei vähenda probleemi ja Haridus‑ ja Teadusministeerium tuleb välja oma eelnõuga, mille eesmärk on sama:

Helle‑Moonika Helmel on ka protseduuriline. Jah, mul on protseduuriline. Aitäh, hea eesistuja! Äkki te kuidagi klaariksite selle ära. Lugupeetud ettekandja kogu aeg nagu kuidagi viskab nina peale, et

Komisjoni arutelu on teatavasti ajaliselt piiratud, meil on seal päris palju liikmeid, kõik tahavad küsimusi küsida ja lugupeetud ettekandja oli ka tookord koosoleku juhataja. Ja kuigi ta on väga lahke, lahkelt alati annab sõna, peaks ta väga hästi teadma, et me keegi ei saa seal piiramatult sõna võtta ja see diskussioon ei ole nii põhjalik. Selles mõttes äkki te äkki te ütleksite ka lugupeetud ettekandjale praegu, et see debatt siin on asjakohane ja siin ei ole mõtet, kuigi ta on, jah, komisjonipoolne ettekandja, nina peale visata Riigikogu liikmetele, miks nad nendest asjadest komisjonis ei rääkinud. Just nimelt selle ajalise piirangu tõttu. Aitäh! Aitäh! No me peame ikkagi aru saama, et komisjoni kaasettekandja räägib sellest, mis komisjonis oli, ja eelnõu ettekandja räägib sellest, mis eelnõu sisu on, ja võib ka rääkida sellest, mis küsimused komisjonis üles tulid. Ja kui komisjonis ühte või teist asja ei öeldud või ei küsitud, siis siis selle on komisjonipoolne ettekandja meile siia toonud. Jaak Valge, palun! Aitäh küsimuse võimaldamise eest! Lugupeetud ettekandja! Senine praktika on näidanud, et tihtipeale tuuakse eelnõude tagasilükkamise argumendiks see, et kohe on saabumas mingi põhjalikum terviklahendus. Ja teinekord on ka nii, et tõepoolest võetakse eelnõu idee üle ja tullakse oma autorsusega. Mul on nüüd see küsimus. Te olete ka mitu korda märkinud seda, et Haridus- ja Teadusministeeriumist on tulemas üks eelnõu, mis lahendab seda meie Eesti riigikeele kehtestamise

Aitäh! Ma protseduuriliste küsimuste kommentaariks ütlen, et ma ei visanud kellelegi midagi ninale. Minu käest küsiti konkreetselt, kas seda küsimust küsiti kultuurikomisjoni istungil, ja ma vastasin, et ei Konkreetne eelnõu minu teadmiste järgi on täna saadetud Haridus- ja Teadusministeeriumist välja kooskõlastusringile see peaks jõudma hiljemalt detsembri alguses Riigikogu suurde saali, kindlasti ka kultuurikomisjoni. Olete teretulnud selle eelnõu arutelu juurde. Jõuame seda Riigikogu saalis ja ka komisjonis põhjalikult arutada, kas see täidab seda eesmärki, mis meil kõigil on ühine. Aitäh! Rohkem küsimusi ei näe. Siis ma avan läbirääkimised. Kõige esimesena on ennast kirja pannud Reformierakonnast Valdo Randpere. Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Siin on saanud selliseks imelikuks kombeks tulla vahel pulti ja öelda, et ega ma tegelikult ei tahtnudki sõna võtta, aga ...

Ühtlasi võtaksin kolm minutit lisaaega ka. Kolm minutit lisaaega, palun! Kõigepealt see, et EKRE käib siin nende otsuste eelnõudega juba mitmendat nädalat. Kõik on väga eestimeelsed, eestikeelsed. Eelmine nädal oli Henn Põlluaas puldis, väga südantliigutavalt rääkis. Mõtlesin juba siis, aga ei tahtnud tulla segama teid teie teie heietustes. Aga täna Jaak Valge ... Ausalt, Jaak, minule sa valmistasid selles mõttes pettumuse, et mina olen sinust alati väga lugu pidanud kui teadlasest. Kui sa tuled siia pulti, siis sul on see kuvand, et kõik kuulavad ja usuvad sind – mina ka, kuni tänaseni. Ja ma ka täna hakkasin sind tähelepanelikult kuulama. Aga kui sa esitad siin selliseid väiteid, et immigrandid on kogu maailmas, kõigis riikides kuritegelikumad kui põliselanikud,

Aga see selleks. Nii et rohkem teaduslikku põhjendust ootaks teadlaselt.Aga räägime kakskeelsusest ja kahepalgelisusest. EKRE on kalastanud vene valijate hääli pikalt ja katsunud edastada kahte erinevat sõnumit kahele keelegrupile. Hakkame lähiajaloos tagasi minema. 24. oktoobril siinsamas saalis arupärimistele vastamisel tekkis küsimus sellest, et Mart Helme [esi]vanemad on vene päritolu. Mart Helme ütles selle peale, et ta on väga uhke, et tal on vene päritolu, et ta on pärinud nende käest vene temperamendi ja väitlemisoskuse.Kaks päeva hiljem

Sellest tekkis kisa-kära Eesti publiku hulgas, kuna see oli selgelt sõnum vene publikule. Ja siis teatas Mart järgmisel päeval, et näed, läks nihu, võõras keeles ütlesin, ei väljendanud ennast õigesti.

selle eelnõu tagasilükkamise ettepaneku. Eelnõu tagasilükkamise poolt hääletasid kõik EKRE liikmed – 19 teid on, kõik hääletasid selle poolt, et eestikeelsele alusharidusele ülemineku eelnõu tagasi lükata 1. juunil. Alates 2. juunist te hakkasite rääkima, et te tegite selle ettepaneku sellepärast, et seda oli liiga vähe. See ei andnud ikka [küllalt] palju eesti keelt ja mis iganes ettekääne oli jälle.

Natuke rohkem kui aasta tagasi, [mullu] septembris käisid teie esindajad Mart Helme, Kalle Grünthal, ja seal oli keegi veel, kokku Öise Vahtkonna esindajatega. Sellest on videod olemas. Ärge provotseerige mind, muidu mängin need videod ka veel siit puldist ette. Kogu see miiting toimus vene keeles.

nendega koostööd. Kuidas see koostöö on läinud, seda mina ei tea. Kas see koostöö on jätkuv, seda ma ka ei tea, aga ma eeldan, et on.

Ma eile palusin neid, et kas te saaksite mind vähemalt eesti keeles sõimata. No ei tulnud! No ei tulnud kuidagi välja! Ja nii ma mõtlen selle peale, et mis siis saab, kui äkki jõuab inimesteni teadmine, et te räägitegi kahele erinevale inimgrupile siin Eestis, eestikeelsetele ja venekeelsetele, täiesti erinevat juttu. Äkki nad omavahel vestlevad ja need teadmised ristuvad ja te ei saa enam seda kakskeelsuse mängu mängida.

kõige õigema eestlase otsimise ja nende otsuse eelnõude tegemise ning toetate neid asju ja seaduseelnõusid, mis päriselt Eestis

et te räägite, kui venemeelsed te tegelikult olete. See oli kõik, mis mul oli öelda. Aitäh! Aitäh! Meil on selle ütlemise peale mitu repliiki, aga enne, kui me repliikideni jõuame, on protseduuriline. Peeter Ernits, palun! Aitäh!

astus Peeter Ernits NLKP liikmeks. Ja mina ei ole leidnud ühtegi tõendit ega dokumenti selle kohta, et ta oleks NLKP liikmesusest loobunud või et ta oleks sellest parteist välja visatud. Ja mul on tõsine kahtlus, et 1984. aastal Peeter Ernits liitus NLKP-ga ja äkki ta on siiamaani Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei ja EKRE liige ja siis on topeltparteilisus. Kas see ei ole suurem probleem kui topeltkodakondsus Rootsiga? Punkt üks, see ei olnud protseduuriline. Punkt kaks, kommunistidest, ekskommunistidest ma palun Reformierakonnal väga valjult mitte rääkida. Ja punkt kolm, see oleks pidanud olema ikkagi repliigi all kirjas. Helle-Moonika Helmel on protseduuriline. Jaa, mul on protseduuriline küsimus. Kas lugupeetud eesistuja oleks, kui oli see eelnev kõne siit puldist, äkki võinud öelda sealt ülevalt pikaaegse kompartei liikme Siim Kallase sõnadega: "Uskumatult palju valetatakse."? Uskumatult palju valetatakse. Jaa, ei, minu lähenemine istungi juhatajana on selline, et Riigikogu liige on oma mandaadis vaba ja mina ei taha sõnade sisusse sekkuda. Ma proovin [sõnavõtte] hoida ühe minuti või kaheksa minuti piiri peal ja nende küsimuste numbreid siin Peeter Ernitsal on repliik või on protseduuriline? Protseduurilisena on kirjas. Palun, Peeter! Jah, protseduuriline. Me rääkisime siin kolleeg Randpere topeltkodakondsusest. Aga kas me võime kindlad olla ... minuni on jõudnud, et toona, kui kolleeg Randpere Rootsi läks, oli tal ühe teise organisatsiooni mandaat. Kas ta on ka praegu? Ei, seda ma protseduuriliseks ei loe. Eduard Odinetsil tekkis protseduuriline. Aitäh, härra istungi juhataja! Mul on tõepoolest protseduuriline küsimus. Te iga selle "Käsi" või "Sõnavõtt" peale küsite, kas teil on protseduuriline või repliik. Ei küsi iga peale. Iga peale küsite! Ja näen, et praegu on kaks inimest järjekorras, ma ei tea, kas te neile sõna annate või mitte. Ilmselt neil ei ole protseduuriline, neil on repliik, nagu ma näen. Kas nüüd otsuse eelnõu läbirääkimiste käigus kõik Riigikogu liikmed saavad öelda repliiki või see on ainult lubatud teatud isikutele siin saalis? See on lubatud teatud isikutele, keda puudutati kas otseselt või äratuntavalt sõnavõtus. Ma annan repliigi kohe, kui ma saan protseduurilistega ühele poole. Jürgen Ligil tekkis protseduuriline. Palun! Aitäh! Ma hoidsin ennast ennist tagasi, aga kui juba läks teie poolt ajapiiri mainimisele, siis ma profülaktika mõttes küsin selle ära. Ma olen teid vahel kiitnud ka, kui te suudate olla heatahtlikult neutraalne, ei tee eelistusi, aga enne torkas silma, et oma lähedase pereliikme suhtes te tegite erandi ja lasite tal ikka kõvasti üle aja rääkida. Te täna seda mainisite, aga proua Helme sai rääkida ilma ajapiirita ja te ei sekkunud. Noh, ei ole nii suurt pinget, et mul oleks vaja olnud seda enne öelda. Aga kas te ei ole vahel märganud, et teil tekib selline sarnase kohtlemise kiusatus nagu kohtus, et lähedaste vastu ei pea tunnistama ega astuma? Olete te vahel tajunud, et te oma erakonnakaaslasi või pereliikmeid soosite sealt ülevalt? Ma võitlen oma kiusatustega. Helle-Moonika Helme, palun, protseduuriline!

kuni protseduuriline selgeks saab. Ja ma muidugi stenogrammist praegu veel järgi vaadata ei saa, aga mulle tundub, et see üle minuti läinud jutuajamine oli just nimelt protseduuriline.Eduard Eduard Odinets on ka leidnud protseduurilise uuesti.

Kuna me loomulikult keegi ei näe teise inimese pea sisse, siis me ju ei tea, missugune see protseduuriline mure [seoses] istungi läbiviimisega on ja mis küsimus lõpuks tuleb.Valdo Randperel jätkuvalt protseduuriline. Palun!

selle momendi maha. Repliiki teha tõesti ei saaks protseduurilise küsimuse peale. Aga protseduuriliste küsimuste küsimise piirangut ju tegelikult meil ei ole, nii et sa võid selle ükskõik millal võtta, kui sa tunned, et sul on protseduuriline küsimus. On ju nii? On küll nii. Tead, kuidas selle kohta on kirjas? Karda kreeklast isegi siis, kui ta tuleb kingitustega. Mul ei ole Reformierakonna abi tegelikult vaja, et istungi juhatamisega hakkama saada. Kert Kingol on protseduuriline. Läheks repliikide juurde ometi. Jah, ma tänan! Ma tahtsin küsida, kas protseduurilise küsimuse ajalise piirangu arutelu on protseduuriline küsimus või ei ole? Jah, Tegelikult ei ole. Nii. Aga nüüd me saime protseduurilistega ühele poole. Aitäh! Ma loodan, et meil on kõigil istungi läbiviimisest veel parem arusaamine.

Vaadake, ega elementaarsete väidete puhul ei olegi alati tarvis viidata. Ja loomulikult võib-olla ka erandeid, eriti väikeste rahvakildude puhul või ka siis, kui

kangete narkootikumide tarvitamine –, on seaduspärasus. See tuleneb sellest, et lihtsalt uues elukohas on uute tulijate sotsiaalsed sidemed nõrgemad,

Ja Henn Põlluaasal on repliik. Palun! Jah, aitäh! Mind mainiti. Valdo Randpere kõne koosnes ainult pahatahtlikest valedest, demagoogiast ja katsest süüdistada EKRE-t mingisuguses venemeelsuses. Noh, see on täiesti absurd. Meenutagem, et veel mõni aeg tagasi süüdistas Randpere ja kogu tema erakond meid hoopistükkis russofoobias.Aga

võimul ja juhtinud seda riiki. Oleks nad seda teinud, lähtudes põhiseadusest, siis me ei istuks täna siin ega arutaks eesti keele positsiooni üle, meie keeleruumi ja kultuuriruumi ahenemise üle. Me ei peaks enda peaks enda põhiseaduslikku õigust kaitsma. Aga näete, me oleme siin selles olukorras. Ja mina hea meelega paluksin sellel

Suurem osa sellest saastast on sinna üle jooksnud – just need inimesed, kes olid nomenklatuuris, kes lammutasid eesti keelt ja kultuuri ja siis äkki muutusid, tead sa, väga sinimustvalgeteks või nagu nad armastavad enda kohta öelda, valgeteks jõududeks. No andke andeks! Kui puhas on lumi kevadel peale sula, kui sealt igasugused moodustised välja sulavad – noh, nii valged nad ka on. Nii et ma soovitan pigem: pidagu aru ja pidagu suu kinni. Ma ei saa repliigi peale repliiki anda. Repliigi saab teha ainult sõnavõtu peale. No ma näen ... Ära siis nüüd repliiki palun tee! Valdo Randperel on protseduuriline. Mul on jah, protseduuriline selle kohta, kui kedagi siin saalis nimetatakse valetajaks selle tõttu, mida ta seal puldis rääkis. Kas oleks võimalik kas kas või üksainukenegi vale välja tuua, mitte jälle üldistada? Nii nagu Jaak Valge üldistas, et kõik immigrandid on pätid, ja Henn Põlluaas ütles, et minu kõne koosnes ainult valedest. Seal ei olnud ühtegi valet. Aga teine asi, ja see on tõesti tõsine etteheide nüüd:

kas keegi valetas või ei valetanud või kas oli tõsi või ei olnud tõsi, saab edasi arutada kohvikus või Facebookis. Riigikogu istungi läbiviimise kord ei anna võimalust selles formaadis Ja ma Hennu palun ka, räägime protseduurilistest ainult praegu! Jah, palun, Henn! Aitäh! Ma palun istungi juhatajal täpsustada härra Randperele, et ka kommunistidel oli vahe. Arnold Rüütel oli kommunist, kes seisis eesti keele ja rahva ja meie edasikestvuse eest. Väga auväärne härra, mitte nagu ülejäänud. Henn, ikkagi läks repliigiks. Ja mis puutub valetamisse, siis seesama alushariduse seaduse teema, millele me vastu olime, siis me olime sellele vastu just nimelt sellepärast, et see ei toonud

lasta kõigil siin protseduurilise all kõnesid pidada. Mihhail Stalnuhhin, protseduuriline, jah? Kohe näha, et vanad sõbrad!

valitsus valmistab ette sisult samad, progressiivsed, eks ju, igati vajalikud muudatusettepanekud. Kas võiks sellega lõpetada? Meil on veel üks otsuse eelnõu täna arutada ja üldse on kolm küsimust. Ja praegu –

Ah, õige! Tema ei saagi, jah. Vabandust, ma tegin ise protseduurilise vea! Fraktsioonitud inimesed ei saa jah siin läbirääkimistel osaleda. Repliik, Mart Helme, palun! Siin on muutunud Reformierakonna poolt täiesti epideemiliseks küsimus minu personaalsest vastutusest selle eest, kes on kuulunud minu suguvõssa neli-viis põlvkonda tagasi, mis rahvusest nad on olnud, mis keelt nad on kõnelenud. Ma leian, et see on selline hitleristlik eugeenikaga tegelemine, millel ei ole mitte midagi pistmist ausa poliitikaga.Ja kui Valdo Randpere ütles, võiks lükata ümber üheainsagi tema vale, siis üks tema vale on see, et me kohtusime Öise Vahtkonna esindajatega. Ei kohtunud! Me kohtusime inimestega. Ja see, et süvariik leidis mitmekümne inimese hulgast kellegi, kes oli Öise Vahtkonna liige, ei puutu meisse. Me ei kontrolli ukse peal, kes tuleb avalikule kohtumisele, mis on välja kuulutatud avalikult ja täiesti seaduspäraselt. Me ei kontrolli inimeste tausta, minevikku, dokumente ja kuuluvust ühte, teise või kolmandasse organisatsiooni. Tõenäoliselt oli seal ka Reformierakonna esindajaid. Tõenäoliselt! Järelikult oli meil tegemist kuritegeliku organisatsiooniga kohtumisega. Siin

Kaheksa minutit, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Head kolleegid! See on ju absurdne, et enam kui 30 aastat peale Eesti taasiseseisvumist peame me seisma siin saalis barrikaadidel ja EKRE peab opositsioonis võitlema ühe koalitsioonierakonnaga, peab võitlema valitsusega selle nimel, et eesti keel, mis on põhiseaduse järgi kuulutatud riigikeeleks, võiks kõlada kõikjal. See on ju absurd, kas te saate ise ka aru sellest?Kas te mäletate seda aega, kui meil kooliharidus oli venekeelne, isegi vahetundides ei tohtinud eesti keeles rääkida? Ei mäleta. Mina ka õnneks ei mäleta, aga minu vanaisa mäletab, sest tema käis sellises koolis. Ma mäletan, kuidas ta rõõmustas selle üle, et kooliharidus läks eestikeelseks, et ülikooliharidus läks eestikeelseks, et asjaajamine läks eestikeelseks, kui Eesti Vabariik loodi. Kõik läks normaalseks.Kahjuks tuli jälle uus ebanormaalsus peale. Me olime 50 aastat okupeeritud riik ja meid venestati. Siia toodi sisse piiramatult, nii nagu ka täna tuuakse piiramatult võõrpäritolu inimesi. Ja mis oli tulemus? Me teame ju väga hästi, kuidas eesti keele kasutusruum, meie kultuuriruum ahenes. Nõukogude Liit kuulutas eesti keele ja teiste väikerahvaste keeled hääbuvateks keelteks. See oli vaid aja küsimus, kui meid oleks hävitatud, kui meid ei oleks olnud, kui oleksime sulandunud suure venna armastavasse rüppe.Õnneks rüppe.Õnneks me rabelesime sealt välja. Ja mis olid just need asjad, miks me rabelesime sealt välja, miks me tahtsime vabad olla, vabaks saada, miks me hoidsime seda demokraatia ja vabaduse iha nii sügaval enda südames, ei lasknud sel ära kustuda? Just nimelt selleks, et meie keel, kultuur ja rahvus jääks püsima. Kas te ei mäleta seda?! Kas te ei pea seda üldse oluliseks?! Kas see on ainult tühi jutt ja kärbsepirin teie kõrvus?! Kuidas see võimalik saab olla?! Te peaksite häbi pärast maa alla vajuma. Aga ei midagi!Mind on alati pannud imestama inimesed, kes ennastunustavalt tormavad kaitsma mingisugust puukest või putukat ja ja aheldavad ennast Õismäel remmelga külge. Ma ei tea, kas teie teate, mis puu see remmelgas on. Tavaline paju, mis kasvab kolm-neli meetrit aastas. Aga nemad aheldavad ennast selle puu külge ja siis karjuvad, röögivad, nõuavad, et see tuleb säästa, issand jumal, milline katastroof on, kui see puukene maha võetakse. Aga sellest, mis saab oma rahvast, mis saab meie enda keelest, kultuurist see on jumala ükskõik, see ei huvita.Aga meie rahvas, meie keel ja kultuur ei kasva nii nagu remmelgas mühinal. Me oleme väike riik, me oleme maailmas üks väiksemaid riike. Ja just nimelt selle eest tuleb seista. Just nimelt sellest tuleb kinni hoida küünte ja hammastega, sellepärast et see keel, mis üha enam ja enam võtab meil võimust – nendel inimestel on ju suur emamaa olemas. Üle 100 miljoni inimese! Neid ei ähvarda mitte miski. Eesti keele kandjaid on ligi miljon. Noh, kas saab võrrelda neid mingilgi kombel?Just nimelt meid tuleks sinna punasesse raamatusse sisse kanda ja just nimelt meid tuleb kaitsta, aga mitte siin ajada mingisugust täiesti absurdset juttu sellest, justkui eesti keele oskuse nõudmine oleks diskrimineerimine või justkui see oleks mingil määral põhiseadusevastane.

meie keeleruumi. Aga loomulikult, me kõik saame aru, et see on ainult ettekääne, ega see ei ole mingisugune põhjus. Ettekääne on just see, et 30 või rohkemgi aastat ei ole tehtud absoluutselt mitte midagi, ei ole tahetud teha ja just nimelt selles on küsimus. Ja täpselt samamoodi ei ole nendel inimestel, kes on siin enam kui 30 aastat elanud või kes on siin sündinud, mingisugust tahet eesti keelt õppida. Sellega ei saa mitte mingisugusel juhul nõus olla ega seda aktsepteerida, ammugi leppida. Meil on täna võimalus muuta paljusid asju: muuta meie volikogud eestikeelseks, võtta välispäritolu isikutelt, teiste riikide kodanikelt õigus osaleda

meie julgeolekut, meie ellujäämist ja kestmist. Aga seda ei taheta. Ma saan aru: tõesti, kui vene inimesel on võimalik saada vene keeles hakkama, siis miks ta peakski õppima. Aga mina ei saa teist aru, kes te siin leiate, et see on normaalne ja et see nii peabki olema ja sülitame põhiseadusele, kus on öeldud selgelt, et Eesti riik on loodud Eesti rahva [riikliku enesemääramise kustumatul] õigusel selleks, et hoida ja kaitsta ja säilitada eesti keelt, kultuuri ja rahvust, ja kus kus on öeldud, et Eesti riigikeel on eesti keel. Minge ükskõik kuhu mujale maailmas, vaadake Prantsusmaale, Inglismaale, Kanadasse – kuhu iganes. Kas te näete sellist asja, nagu siin on, et kooliharidust antakse mingisuguses muus keeles või võõrkeel valitseks selliselt riiklikul tasandil nagu meil? Ei, seda ei ole. Aga ma väga loodan – ma muidugi kahtlen, et minu sõnad kuidagigi teid mõjutavad –, ma siiski tõesti südamest loodan seda. Ja kui teie selle nüüd tagasi lükkate

Siin on kõlanud sellesama otsuse eelnõu kohta juba erinevaid argumente ja ka seda, mida kultuurikomisjonis arutati ja mida eksperdid väitsid. See puudutab [just] seda, kas otsuse eelnõu sisu ja see suund, mida soovitakse, et valitsus tegema hakkaks, võiks olla vastuolus põhiseadusega.Mina ei ole jurist ja ausalt öelda kogu selle küsimuse juures ma näen suuremat probleemi sisus. Võimalik vastuolu on ka selles, et piirang kehtestatakse ainult ühele keelele. Keelata ära üks keel ja arvata, et nipsust ühe keele lülitame välja, järgmine päev kõik räägivad eesti keelt – te teate ju ise, et see ei ole reaalne.

ja sellesse, et muukeelsed inimesed – venekeelsed inimesed, ukrainakeelsed inimesed, valgevenekeelsed inimesed, neid on siin erinevaid

ega ka õppimist eesti keeles piisavalt. See eelnõu on teatud mõttes lahtisest uksest sisse tormamine. Kõik uuringud näitavad, et needsamad venekeelsed inimesed väga sooviksid õppida eesti keelt rohkem, sooviksid ka eesti keeles õppida rohkem. Me ei ole suutnud seda ressurssi pakkuda. Samas ei saa öelda, et mitte midagi [toimunud] ei ole. Eesti keele oskuse tase nende inimeste hulgas on paranenud. Jah, me tahame, et see [toimuks] kiiremini. Me tahame, et meil inimesed oleksid kõik ühes infoväljas ja saaksid [kõigest] aru. Aga kui juhtub kriis,

me ju kogu aeg mõtlesime välja nippe, kuidas jõuda ka venekeelsete inimesteni, et nad saaks sõnumitest aru, et nad oleks samas inforuumis.

sõja tingimustes, et me lükkame tegelikult venekeelseid inimesi uuesti tagasi sinnapoole, kuhu me ei taha. Jaak Valge tõi näite, et keegi tema sõber läks Venemaale ja tegeleb seal, eks ju, demokraatia arendamisega. Kõik inimesed ei ole võib-olla nii võimekad. Nad on sidunud pikaajaliselt oma elu Eestiga. Ja kõige suurem võit meile – riigile, eestlastele – on see, kui me selles riigis saame omavahel normaalselt läbi

See on ohtlik. Sellisel moel me nende asjadega edasi ei jõua. Me peame kõik panustama – ja ma usun, et siin

Nii et antud kujul kindlasti Eesti Keskerakonna fraktsioon seda otsuse eelnõu ei toeta. Kutsun üles mõistlikule konstruktiivsele tegevusele, mis aitab eesti keele staatust ja rolli tõsta ning parandada ka eesti keele oskust meie ühiskonnas. Aitäh!

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Paistab, et oma soovis Eestis elavatele vähemusrahvustele haiget teha ja koht kätte näidata on EKRE absurdsuse tippu jõudnud. EKRE ise küll nimetab seda üheks osaks poliitikakomplektist, millega kehtestatakse Eestis eesti keel, kuid olen kindel, et sellega saavutatakse hoopis vastupidine efekt. EKRE on pannud meie ette eelnõu, millega sisuliselt keelatakse Eesti avalikus ruumis vene keel. Ehk siis kõigi avalik-õiguslike ja eraõiguslike juriidiliste isikute kõigis tegevustes tuleb kasutada ainult eesti keelt. Võib lisada ka tõlked, kuid ükskõik millisesse keelde, välja arvatud vene keel. Ma saaksin veel aru EKRE murest eesti keele pärast avalikus ruumis, kui keelataks kõik võõrkeeled. See kõlaks vähemalt loogiliselt. Kuid eelnõu sätestab ainult vene keelde tõlkimise keeldu, mis on otsene viide soovile diskrimineerida ühte rahvusgruppi ehk siis kõiki neid inimesi, kelle esimene keel on vene keel. Riigieelarve teisel lugemisel tsiteeriti siin saalis Cicerot. Kiri ei punasta, paber kannatab kõik välja, kõneles Riigikogu puldist EKRE esindaja. Tõepoolest, paber ei punasta. Paberile võib kõike panna ja ise ei pea seejuures punastama. Kas tõesti ei pea? EKRE eelnõu tegelik soov on keelata rahvusringhäälingu venekeelsed kanalid,

Häbiväärne absurd, mis ei tee au ei algatajatele ega toetajatele. Sotsiaaldemokraadid on vägagi selle poolt, et kõik Eesti elanikud oskaks eesti keelt, et ühtne suhtluskeel Eesti territooriumil oleks eesti keel. Sotsiaaldemokraadid on vägagi seda meelt, et lõimumisprotsesside olulisim instrument on eesti keele oskus. Kuid seda ei saa teha kellegi diskrimineerimise ja ühiskonnast väljalülitamise hinnaga. See ei ole ühele demokraatilisele riigile kohane. Just demokraatiliseks nimetab meie riiki aga meie endi iseseisvusmanifest, mille pealkiri on teadagi "Manifest kõigile Eestimaa rahvastele". Jälgides EKRE loogikat, on see manifest kõikidele rahvastele, välja arvatud venelastele. Emakeele kasutamise keelamine kolmandikule Eesti elanikkonnast ei tee kasu lõimumisprotsessile, lojaalsuse kasvamisele ega säilimisele. Sellel on täiesti vastupidine efekt. Selle EKRE initsiatiiviga me täiega nullime 30 aasta lõimumise tulemusena saavutatu. Me vastandame Eesti inimesi, muudame Eesti elanikud vähem sõpradeks, vähendame kontaktide arvu, pakume ainult piitsa ja ei grammigi präänikut. Eesti keele omandamisel on kõige olulisem roll motivatsioonil. Emakeele keelamine ja kadumine avalikust ruumist on täiesti demotiveeriv ega tõsta huvi eesti keele õppimise vastu, vaid teeb kogu keeleõppele tõelise karuteene. Mina ei saa aru, miks me seda isegi kaalume. Päriselt ei saa aru! Ja mitte sellepärast, et ka minu emakeel on vene keel. Ka mitte sellepärast, et ma soovin vene emakeelega inimestega suhelda avalikus ruumis vene keeles. Mitte sellepärast, et mulle meeldivad Raadio 4 ja ETV+. Mitte sellepärast, et ma naudin Vene Teatrit. Hoopis sellepärast, et eesti keele õpetajana tean väga hästi, mida teevad keeleõppijaga tõrjumine ja diskrimineerimine. See sulgeb kõik motivatsioonikanalid, ja päris pikaks ajaks. Kõnelesin EKRE eelnõu arutelul ka teemal, mis puudutab keelenõudeid kohaliku omavalitsuse volikogu liikmetele ja kandidaatidele. Ma ütlesin siis, et tuleb motiveerida, innustada, toetada, mitte represseerida. Kordan seda mõtet siingi, selle absurdse eelnõu arutelul. Eesti keelt Eestimaal aitab arendada ja hoida mitte teiste keelte keelamine ja avalikust ruumist väljalülitamine, vaid teiste keelte ja kultuuride austamine, kaasa arvatud eesti keele õppijate emakeele ja kultuuri austamine. Teisiti see asi ei toimi. Lihtsalt ei toimi! Rohkem austust, head kolleegid! Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Seega sulgen läbirääkimised.

Tulemusega poolt 15, vastu 18, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust ja langeb menetlusest välja. Esimese päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Teine päevakorrapunkt: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tarvitusele meetmed vene sõjajõudude vallutuspoliitikat õigustavate monumentide eemaldamiseks" eelnõu 588 esimene lugemine. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liikme Anti Poolametsa. Palun teid!

Tänan! Lugupeetud juhataja! Austatud ametikaaslased! Täna esitleme EKRE eelnõu, mis pärineb aprillikuust, nimelt 18. aprillist 2022. Nendest teemadest on väga palju räägitud vahepeal, väga palju on juhtunud vahepeal. Seega ma ei keskendu niivõrd asja sisule, kuivõrd selle üllatavale vormile. Kõigepealt ma tsiteerin otsuse eelnõu ennast: "Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvi 154 lõike 1 alusel Riigikogu otsustab teha Vabariigi Valitsusele ettepaneku välja töötada ning rakendada õiguslikud ning administratiivsed meetmed, eemaldamaks avalikust ruumist mälestusmärgid ja monumendid, millised on pühendatud nõukogude ning vene armee vallutustegevusele, selle kiitmisele, sõjategevuse õigustamisele, heroiseerimisele, õhutamisele ja tänamisele ning vastavad mälestusmärgid avalikust ruumist eemaldada." Aprill oli tõesti see aeg, kus oli väga pakiline selle teemaga tegeleda. Teatavasti ütleb kodukorraseadus, meie piibel siin, et eelnõu esimene lugemine peab toimuma täiskogu seitsme töönädala jooksul menetlusse võtmisest. Hakake näppudel arvestama. Küllap siin on mõeldud põhjendusi välja, miks sellega venitada. Aga vaadake, see ei ole enam tööõnnetus või valitsuse vahetus, kui meil on vahe aprillist novembrini. Selle ajaga oleks saanud ära pidada diskussioonid, toetada, tugevdada ka valitsuse argumentatsiooni sõjamonumentide kõrvaldamiseks. Ei, selle asemel hakati tegema poolikut tööd. Kui me vaatame 16. augustit, Narva tanki eemaldamist – selleks ajaks oleks võinud rahumeeli selle eelnõu valmis teha. Meil on kiiremaid eelnõusid tehtud küll. Ja äsja, mida me nägime: äsja oli kena uudis, justiitsminister Lea Danilson-Järg kuulutab, et meie teeme nüüd seda eelnõu. Meie teeme nüüd monumentide ja Nõukogude sümboolika kõrvaldamise eelnõu! Nii kaua läks aega! Ja mul on küsimus: mis toimub? Mis toimub meie kodukorraga? Mingisugust Mingisugust piirangut ei olnud seda esimesel võimalusel käsitleda, sest oli kiire aeg, oli sõja kulminatsioon. Ei, seda ei käsitletud! See jäeti kappi. Mul ei ole kindlasti mingeid etteheiteid ametnikele, sest nemad teadsid väga hästi, et kell tiksub, aga keegi jättis selle kella sisse vajutamata, et nüüd on aeg. Mida me siis selliste rikkumistega teeme, mis on tahtlikud, mis on teadlikud opositsiooni ignoreerimised? Millised on meie sanktsioonimeetodid peale noomimise, tähelepanu juhtimise? See on mõtlemise koht. Kas me teinekord peame võtma appi Riigikohtu ja küsima, kas meil seadust täidetakse? Nii, läheme nüüd Narva tanki eemaldamise juurde, mis oli mõistagi 30 aastat ja rohkem hiljaks jäänud tegevus. See oli üks inetumaid okupatsioonisümboleid seal ei olnud ka ühtegi sõjahauda, mille üle oleks võinud arutleda. Milline hilinemine! Kas selleks pidi 4000 ballistilist raketti laskma ühe iseseisva riigi pihta, et jõuaks kohale, et Eesti Vabariigis kehtib kõrgeima võimuna just nimelt Eesti Vabariik, mitte mingi Vene Föderatsioon, kes kamandab neid tanke ja siis, kui enam ei saa valitseda, viiakse uus tank Jaanilinna? Me oleme tõesti tunnistajad sellele, et Nõukogude sümboolika on olnud Putini režiimi tööriist naaberriikides infosõja pidamisel, tülide õhutamisel. Mida me mäletame pronksiööst? Miks praegu ühtegi korralikku mäsu ei tehtud Narva tanki ümber? Sest lihtsalt Venemaa eriteenistustel olid käed-jalad tööd tööd täis Ukrainas. Tubli keskerakondlane Yana Toom avaldas küll meedias kahetsust, et ei läinud kakluseks. Ei läinud kakluseks, oi kui kahju! Oi kui kahju! Me ei saanud kõigutada! Me ei saanud kõigutada! Härra Stalnuhhin lausa viskas reha nurka, ei rehitse enam Keskerakonna fraktsioonis. Nii tähtis oli okupatsiooni sümbol! Nii tähtis oli see võigas tank, hävitustöö võigas sümbol! Eesti rahvas ei elanud ju hävitust üle ainult [aastail] 1941–1944, vaid see järgnes kõikidel okupatsiooniaastatel. Teil ei vedanud, Nõukogude okupatsiooni ülistajad! Te ei suutnud eesti rahvast välja juurida. Me jäime alles. Aga palju ei puudunud. Me olime Tallinnas vähemuses. Narvas palju siis eestlasi järgi jäi? Kui vana vabariigi ajal oli elanike arv umbes pooleks, kas see ei ole etniline puhastus, mille sümbol oli see tank? See oli etnilise puhastuse, kirjeldamatu vägivalla sümbol. Härra Stalnuhhin, te olete ikka täiesti saatana poolele ennast seadnud. Seda on kahju mõelda. Te olete hea eesti keele oskaja, olete võimeline Eesti ajaloo endale selgeks tegema, aga ikka te olete saatana poolel. Väga kurb! Kui me läheme nüüd selle sisu poolega edasi, siis tegelikult nügimine... Opositsiooni ülesanne on tõesti nügida, nagu Jaak Valge tabavalt ütles. Seda me teemegi ja tänu meie eelnõule arvatavasti hakkasid valitsuses asjad liikuma. liikuma. Omavalitsuste kaudu hakkas töö pihta. Rakvere punasammas oli esimene, mis langes, ja nii on üsnagi tublisti edasi mindud. Sõjahauad kuuluvad kalmistule. See on tõsi. Me ei tee seda, mida Nõukogude võim, et ta likvideeris viimase kui ühe Vabadussõja kalmistu. Viimase kui ühe! Aga sõjahaudade koht on kalmistul. Ja just sama väärikalt maetuna, nagu seda on teinud Saksamaa Liitvabariik. Me näeme Rakveres Saksa sõjaväekalmistut tammikus, kus on väga esinduslik tekst "Meie langenutele". Lakooniline, ei ülista midagi. Mälestab langenuid. Nii peaks ka olema siin. Ei mingisuguseid "meie kodumaa vabaduse ja sõltumatuse nimel" ja nii edasi. See on olnud ju eesti rahvale näkku sülitamine, ja mitte ainult mitte ainult hiljuti. Kogu see aeg on vallutaja vägivald, vaimne vägivald kestnud ja paraku on see veninud ka iseseisvasse Eesti Vabariiki. Ma mäletan, et 1988. aasta paiku ma kogusin seltsimees Kalinini kuju mahavõtmiseks allkirju. Maha ta võeti. Ja paljud teised võeti ka maha. Aga palju jäi tegemata. On oldud õigel teel, paljud omavalitsused on tublisti reageerinud. Viimati Alutaguse, kus hakatakse ka punamonumentidega tegelema. Tublisti on tegutsenud ka Tapa vald. Ja selles protsessis on oma loogika. Aga Narva tanki puhul jäi silma see, et valitsuse õiguslik argumentatsioon oli hõre. Selle oleks võinud teha korralikult samasuguse seadusega, mis on praegu menetluses: julgeoleku-, korrakaitseseadusega. Kui Narva volikogu oleks selle viinud kohtusse, siis oleks valitsus võinud ka kaotada. Võib-olla ta oleks võitnud selle julgeolekuargumendiga, viitega korrakaitseseadusele, aga võib-olla oleks kaotanud. Ja see ei ole mõistlik. Meie andsime selleks võimaluse, tehke see asi korda, pange need alused ilusti paika.

riskiga, et valitsuse tegevus omavalitsuse maalt mingi asja äraviimisel ei pruugi olla päris vettpidav.

Aga hilinenud areng! Kokkuvõttes oleme 30 aastat hiljaks jäänud. Nüüd, mis puudutab arhitektuuri ja sümboolikat, mille üle on kõva vaidlus lahti läinud, siis siin ma leian, et peab olema peenetundeline,

Eks seegi ole olnud okupatsiooni sümbol, 700-aastase okupatsiooni sümbol, mille me kohaldasime Eesti Vabariigi kõrgeima esinduskogu [hooneks]. Meie lipp lehvib ordulossi võimsas vahitornis. Arhitektuuri vastu lihtsalt sõda pidada ei ole väga mõttekas. Aga tuleb loomulikult läbi mõelda, millised sümbolid sinna sobivad ja millised mitte. Siin ma ootaksin

Tihti on toodud näidet Vana-Roomast, et kuulge, roomlased ju otsustasid, et me ei võta enam monumente maha. See on inetu! Vaadake, vanad roomlased leidsid, et me ei võta roomlaste monumente maha. Võim vahetus ja ei hakatud vana keisri kujusid puruks lööma. Aga mõelge, kas nad oleks vandaalide kujud püsti jätnud?! Noh, tulid, vallutasid, tapsid, panid oma kandilised asjandused püsti. Ja meie, roomlased, väärikas rahvas, vaatame seda järgmised 200 aastat või? Ei, nad ei oleks seda teinud. Ja pigem on see paralleel Nõukogude monumentide puhul õige. Me ei jäta vandaalide monumente püsti kõikjale vallutust ja hävingut sümboliseerima. Kui valitsus korrakaitseseadusele viidates Narva tanki ära viis, siis viidati ka Kaja Kallase tsitaadile, et arvestades, kui kiiresti kasvavad Narvas pinged ja segadus mälestusmärkide ümber, peame avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamiseks tegutsema kiiresti. See tõesti on näide sellest, et töö oli tegemata, pidi hakkama üksikjuhtumite kaupa minema.

asjani. Ma loodan, et see töö käib targalt, visalt edasi ja vandaalide kujude aeg on läbi terves Ida-Euroopas. See on toimunud Poolas, kus on

Nii et kiidan positiivsete arengute eest, laidan rikkumiste eest, laidan kodukorra rikkumiste eest. Aga läheme siit koos edasi! Ehk me oskame ka valitsusele mõnes asjas veel abiks olla. Aitäh! Aitäh! Teile on ka küsimusi. Ruuben Kaalep, palun! Lugupeetav esimees! Hea ettekandja! On ju tõsi, et sellest ajast peale, kui see eelnõu sai esitatud, on päris mitmed Eesti rahvast sügavalt solvanud monumendid maha võetud, sealhulgas Narva tank ja Tartu Raadi punamonument. Ja on lahti läinud ka avalik arutelu kõikvõimalikke kohalike tähtsusega punamonumentide üle. Ja kas või seesama arhitektuuriliste detailide küsimus.

Kas praegu tundub, et valitsus tahab seda pronksmeest seal sellisel kujul säilitada? See on väga hea küsimus, väga tabav küsimus. Kui olla süsteemne, siis nad peaksid selle probleemi juurde nüüd minema. Aga mulle tundub, et nad ei julge seda teha. Ja kui nüüd vaadata seda kalmistut ennast, siis see on tõeline sümbolite sõda. Ma tean, et midagi sarnast tehti keltide ajal. mäleta kõiki detaile, aga selline üsna metsik ürgne komme on olnud lihtsalt vastase laibad üle matta, eks ole, jõuga üle matta. See toimus ka Kaitseväe kalmistul, seal hävitati vana vabadussõja kalmistu. Ma mäletan isegi sellist lugu, et üks vanaproua, kes läks oma poega leinama, tal ei olnud seda kalmu enam. Ta pidi üle aia viskama, lilled kusagile panema, sest punaväelased lihtsalt ...

Aitäh! Lugupeetud Riigikogu esimees! See eelnõu esitati Riigikogu menetlusse 18. aprillil

Ilmselgelt on Riigikogu kodu‑ ja töökorda rikutud. Minu küsimus on, kes seda rikkus antud juhul. Konkreetselt palun! Ja teiseks on küsimus, missugused instrumendid on Riigikogu juhatusel võimalik kasutusele võtta, et taolist kodu‑ ja töökorra rikkumist ei toimuks. Ja kas see on ka see on ka rikkumine, kui Riigikogu juhatus kodukorra rikkumisele ei ole tähelepanu pööranud? Aitäh! Ei, mina küll ei hakka teiega siin analüüsima, kes rikkus ja mis kellaaega rikuti. Aga kokkuvõttes juhtivkomisjon peab sellest paragrahvist kinni pidama, mis töö- ja kodukorra seaduses on,

Härra Poolamets! Ühes ma võin teiega nõustuda: Eesti on paksult täis igasugu Vene impeeriumi ja Nõukogude võimu mälestusmärke. Siinsamas Riigikogu vastas on Aleksander Nevski katedraal, veidi kaugemal mere ääres Kadrioru loss, siin Tallinnas on sellised elamurajoonid nagu Mustamäe, Lasnamäe ja Õismäe. Need on kõik tollest ajast. Nii mõnigi ettevõte on veel ellu jäänud. Enamasti on need hävitatud muidugi, aga on olemas veel Narva elektrijaamad, Eesti Raudtee. Millal te kavatsete need nimekirja panna ja neid hävitama hakata? Need ju peaksid häirima teie patriootilist silma. Jah, härra Stalnuhhin hämab, nagu talle väga meeldib. Võib-olla ta, jah, tahab kolhoosilaudad ka sinna nimekirja panna. Aga meie eelnõu on suunatud Nõukogude vallutustegevusse vallutustegevusse puutuvatele monumentidele. Sellepärast te saategi hämada ja rääkida elektrijaamast. Nii nagu te hämate eesti keelega lakkamatult, lakkamatult, räägite, et õppematerjali ei ole. Teil ei ole ühtegi muud argumenti. Õppematerjali ei ole? Seda on lademetes. Motivatsiooni ei ole! Te ei kavatsegi oma valijatele seda motivatsiooni tekitada, sest te sõdite tegelikult eesti keele vastu. Lihtsalt valetate näkku meile, et õppematerjalid puuduvad. Teie oletegi see tõeline nõukogude kodanik, kes kannab seda mentaalset tanki vaimu siin saalis kõige rohkem. Ja sellest on väga kahju. Te jah, tundke kaasa. Tundke kaasa okupatsioonile! Te aitate meil meeles pidada, kus me 30 aastat hiljem oleme. Teie argumendid, teie okupatsiooni ülistav mentaliteet aitab mul meeles hoida, et meil on pikk tee veel ees.

tee. Suur tänu nende algatuse kommentaaride eest! Need on tõesti väga viisakad ja asjakohased, aga tore oleks küll, kui ka teie vastus oleks täpsem. Te väitsite enne, et ei ole teie asi analüüsida, kes on Riigikogu kodu- ja töökorda rikkunud, või te ei hakka seda tegema. Aga ma siis küsin selle peale, kes siis teie arvates peaks tegema seda analüüsi, kas ja kuidas Riigikogu kodu- ja töökorda rikutud on, kui teie seda ei tee. Aitäh! Aitäh! Mulle tundub, et kas a) te ei kuulanud, mida ma ütlesin, või b) teie nõuandja, kes teile käis sosistamas, mida nüüd uuesti küsida, andis teile halba nõu. Ma vastasin teile, et hetkel kindlasti ma ei hakka

et seitse töönädalat, mis töö- ja kodukorra järgi on ette nähtud, on ammu üle ja keegi on rikkunud töö- ja kodukorda. Minul on lihtsalt küsimus: mismoodi see protseduur nüüd edasi läheb? Ma Ma tahaks väga lihtsat ja selget vastust. Selle lihtsa ja selge vastuse ma vastasin kaks korda härra Jaak Valgele. Ja kindlasti ei ole mul mingit põhjust seda ka teile mitte öelda. Loomulikult juhatus peab

Suur tänu, austatud juhataja! Eks minagi jään sellesama küsimuse juurde ja sekundeerin natukene Jaak Valgele ja ka Helle-Moonikale.

Tegelikult menetlusse läks ta seitse kuud hiljem. Kas sina, Anti, said teada, mis oli selle põhjuseks, miks komisjoni juhtkond venitas selle asja

ühe seisukoha, mis puudutas seda, et valitsuse tulek oli nii keeruline ja kõik läks uppi. See oli Vilja Savisaar, kes ütles, et noh, me ei saanud ja nii juhtus.Aga vaheaeg vaheaeg on ikka nii pikk, et see vabandus enam sugugi ei kehti. See oleks võinud kehtida aprillis, eks ole. Oli segadus, me saame aru, aga siis esimesel võimalusel

kõrgem juriidiline pilotaaž üleüldse siin põhiseadust vaadates, jutumärkides muidugi: "kõrgem juriidiline pilotaaž". Pigem ikkagi kurioosum, mis jääb meie asjaajamise ajalukku.

võtta, et opositsioonierakonna eelnõu ei sätitaks seitsmeks kuuks sahtlisse ja selline tegevus reegliks ei kujuneks? Ma arvan, et see on väga õige küsimus. Ma olen palunud, et me täna juhatuses seda arutaksime.

Riigikogu juhatus püüab ja arutab, aga kui ma õigesti olen aru saanud, siis Riigikogu juhatuse ülesanne on reaalselt tagada Riigikogu töö toimimine ja seaduslikkus. Ma olen niimoodi aru saanud. Tundub, et võib-olla see nii ei ole. Ma tuletan nüüd seda meelde, et Riigikohus on korduvalt sedastanud, et kui seadusi võetakse vastu Riigikogu kodukorda rikkuvalt, siis on tegemist põhiseaduse rikkumisega. Ja nüüd tekib omaette dilemma, et kui me nüüd selle eelnõu vastu võtaksime, aga Riigikogu kodukorda rikkudes, kas ta oleks automaatselt siis äkki ka põhiseadusevastane. Mis te arvate? Aitäh! Mulle hetkel ei meenu – ma võin eksida, aga mulle ei meenu –, et ükski õiguskomisjoni liige – ja meil on kõikidest fraktsioonidest õiguskomisjonis liikmed – oleks pöördunud juhatuse poole selle probleemiga, et see eelnõu ei ole tulnud õigel ajal siia täiskogu saali.

Kui tuleb kellegi poolt protest, siis loomulikult juhatus sellele reageerib. Täna on see tulnud ja minu meelest see on põhjendatud küsimus. Helle‑Moonika Helme, protseduuriline küsimus. Aitäh, hea eesistuja! Vaadake, teilt me vastust ei saanud. Aga me saime vastuse või mingisuguse indikatsiooni ettekandjalt Anti Poolametsalt, et see kõik sai juhtuda tänu sellele, et valitsus ei soovinud, et see eelnõu jõuaks õigel ajal siia saali, ja valitsus ei saanud oma asjadega hakkama. Ma saan aru, et see oli väga sensitiivne teema kevadel ja nad ei tahtnud, et seda Riigikogu saalis hakatakse arutama. Aga kuidas siis ikkagi on? Kui valitsus ei saa asjadega hakkama või kui nad ei soovi, et mingi eelnõu jõuab protseduuri või töö‑ ja kodukorra järgi korraliselt siia saali,

Reformierakonna poolt juhtis neid protsesse komisjonis ja viis läbi konkreetselt selle rikkumise. Kas on mingi protseduur ka selle kohta, kui

Tulemusega poolt 8, vastu 11, erapooletuid ei ole, ettepanek toetust ei leidnud. Härra Puustusmaal oli protseduuriline küsimus. Palun mikrofon talle!

eelnõu arutelu jätkata või soovivad eelnõu tagasi võtta. Ja ei saa öelda, et oleks näidatud huvi selle eelnõu menetlemise vastu. Ma ausalt öeldes olin juba teadlik, et see eelnõu on tagasi võetud. eelnõu tagasi võtta ei soovitud, siis kohe esimesel võimalusel panime selle päevakorda. Siin ei ole mitte midagi pahatahtlikku, mitte midagi kiuslikku. Seda ei maksa küll mõelda. Ja valitsuse korraldusi ka pole antud. Aitäh!

Ning, nagu ma aru saan, te võtate ka teatava vastutuse selle eest, et Riigikogu komisjonides toimuks eelnõude menetlemine õigeaegselt. Aga see selleks.Mul on nüüd küsimus ettekandjale

komisjoni koosseis on salastatud. Lugupeetud ettekandja, kas te peate selliste meie identiteedile oluliste küsimuste otsustamise puhul nende otsustajate isikute salastamist asjakohaseks või mitte? Suur Väga hea tähelepanek! See on omamoodi kurioosne, et see isikute, otsustajate mitteavalikustamine on

mõne hoone kohta. Ei ole mingit põhjust praegu ennast ära peita. Ja see on ka hea riigivalitsemise tava. Mida siin peita? Mida peita sellistes olulistes küsimustes? Ja vaidlustes selgub tõde. Need Need isikud, kes oma nimel seal esinevad, võivad ju ka edasi vaielda. Me ju vaidleme isegi kohtuotsuste üle. Kohtuotsus on küll viimane instants selles mõttes, et see viiakse ellu, aga me võime ikkagi vastu vaielda, et see ei olnud õiglane või hea. Aastaid võib arutleda. väga huvitab jätkuvalt 10 miljoni dollari afäär. Miks Riigikohus ütles, et Siim Kallas on rikkunud seadust – see puudutas audiitorile valeandmete esitamist? See oli Riigikohus ja ta saatis selle tagasi otsustamiseks linnakohtule. Aga linnakohus lasi otsad vette. See on kurioosum Eesti poliitika ajaloos, Eesti õiguse ajaloos. Tähendab, õiguse ajaloos, [nii et] see on andnud tagajärgi poliitika ajalukku. Kui meil oleks olnud mitte Burundi-Urundi tüüpi kohus, arvates Siim Kallas siin ruumis ei oleks pärast seda otsust enam saanud istuda, arvatavasti ka tema erakond enam mitte. Sest nii juhtus ju Koonderakonnaga ja mitme teise sellise erakonnaga, kus tulid vead sisse, isegi väga suured õiguslikud sigadused, võiks öelda. Nii et see 10 miljoni dollari juhtum jääb Eesti Vabariigi häbiplekiks väga pikaks ajaks. Riho Monumentide ja üldse, ütleme, sellise sümboolika mahavõtmine on tõesti läinud tohutu poliitiliseks probleemiks mitmetel tasanditel. Rakveres võeti gümnaasiumi ees küllaltki kiiresti üks monument maha, kuidas öelda, kõrvaldati. Kas seal oli ka komisjoni otsus taga või kuidas see nii hästi lõppes? Jah, Rakveres asuti kohe asja juurde ja ka EKRE survel, kes esitas vastava eelnõu. Ja siis oli vaja hakata liigutama. See oli umbes samal ajal, kui me selle eelnõu esitasime, et siis see protsess käima läheks. Küsiti arvamust sõjamuuseumilt. Ma olin täiesti hämmingus, et sõjamuuseum tegutses kiiresti, selgelt ja ka Kaitseministeerium oli nõus ümbermatmisega. Ja see tehti ära paari päevaga, mitte nagu siin pronkssõduri ajal, kus telk oli kuu aega üleval, kus Kremli agendid said edasi-tagasi ringi joosta, mässu korraldada, mässu planeerida. Siin seda võimalust ei olnud ja kahe päevaga lahendati see teema, monument kadus. Nii et see mehhanism toimib, aga paraku ainult osaliselt. Me nägime, et Narva pidas ennast mingiks eksterritoriaalseks üksuseks, et nemad oma vallutust sümboliseerivat tanki ära ei vii. Neil oli ka mõjukas seljatagune siin härra Stalnuhhini näol. Keskerakond sattus muidugi inetusse kahvlisse. Aga vähemalt jõuti loogilisele järeldusele. Selle eest ka tunnustus! Ehk siis see peaks olema võimalikult universaalne lahendus, mitte nii, et üks omavalitsus ajab jalad harki ja ütleb, et siin Eesti Vabariigi reeglid ja austus Eesti Vabariigi vastu ei kehti, ja kogu lugu. Aga kui seal oli üks tank, miks omavalitsus ei võiks kahureid ja tanke juurdegi tuua? Siis teevad, mis tahavad. Äkki ostavad mõnest Vene sõjaväelaost, toovad katjuušad ja kõik? Teevad sinna väljanäituse, panevad terve Eesti täis, kus nemad on võimul või kus on enamus sellistel, kes arvavad, et see oli tore vallutus ja vallutame veel. Needsamad kiidavad praegu paljud Ukraina hävitamisele takka. Mõned on lihtsalt vait, praegu ei reageeri, aga südames kiidavad ikka takka. Meil peab ikkagi kehtima seadus tervikuna. Ja milline sõda käis nende punategelastega Narvas! Siiamaani minu meelest on lõpetamata see tänavanimede ümbermuutmine. Lihtsalt Narva tegi kõik, et näidata rusikat Eesti Vabariigile nendes küsimustes, nendes sümboli küsimustes ja sellest on väga kahju.

kannatasime nende sümbolite all – äsja siseministriks saanud Lauri Läänemets ajas Narva tanki väga kenasti korda, mida eelnevad kõvahäälsed siseministrid ei suutnud. Aga küsimus. Mulle tundub, et hetkel me monumentidega hakkame ühele poole saama ja lahendus võib olla kohalike omavalitsuseti erinev. Hiidlased ütlesid, et Kivi-Jüri läheb ära, saarlased ütlesid, et Tehumardi jääb paigale. Kas niimoodi tervemõistuslikult

Narva tank – hästi tehtud. Ükskõik, kes oleks valitsuses olnud, ta oleks pidanud selle ära tegema. Ja see etteheide on tegelikult kõigile, kes 30 aastat on seda pealt vaadanud. See oleks pidanud olema tehtud esimeste asjadena. Esimeste asjadena! Seal ei olnud ühtegi sõjahauda. Lihtsalt Narva autonoomiataotlused ja kogu see ähvardus Eesti Vabariigi vastu, Ida- ja Kirde-Eesti autonoomia – ju see oli tollel ajal nii valus ja ohtlik, et seda ei tahetud nagu näppima minna. Aga hiljem jäeti ta lihtsalt sinna alles. Ja see ei olnud mitte hea mõte. Me nägime, kui Vene revanšism ja imperialism ennast jälle kogus, millise energia nad panid Eesti Vabariigi destabiliseerimisele pronkssõduri abil.Siiski, minu etteheide, ja ma arvan, et õiglane, puudutab õiguslikku alust. Sest mäletate, milline madin käis Narva volikogus, et me nüüd kaebame nad kohtusse. Ei ole kindel, kas nad oleksid võitnud või mitte, kas korrakaitseseaduse alus oleks olnud piisav. Selle aluse aluse oleks võinud kähku korda teha ja selleks ei olnud takistust ka.Ilmselt üks põhjus paraku on ikkagi see, et jumala eest, kuidas nüüd opositsiooni eelnõu saab liiga palju tähelepanu. Paraku selliseid asju on siin majas küllalt juhtunud. Ma ei heidaks ette seda nügimist ja selle kaudu oma eelnõu tegemist, sest see on lihtsalt siin majas nii vana praktika. Aga lihtsalt see teatud ignoreerimine ... Ja see ilmselt juhtus juba aprillis-mais, kui otsustati, et ärme seda liigutame kusagile nii kaua kui võimalik.Ehk

Kodukord on ju lõpuks selleks, et mitte ainult valitsus saaks valitseda, vaid ka opositsioon jääks ellu ja alles. See on ka tulevase opositsiooni kaitseks. Nii et siin on eetiline dimensioon, me saaksime siin saalis viisakalt üksteisega hakkama, et meid ei nöögitaks nii, et me enam ei saa legitiimset protseduuri läbida.Ja

kõik need reeglid on ju nagu kohtureeglid selleks, et me lõpuks rahulduksime kohtuotsusega ja täidaksime seda. Kui seaduse protseduuri ei täideta nii, nagu peab, siis seadus ei ole legitiimne. Meil ei ole vaja tänavale atamane, kes oma õigust nõuavad ja korda loovad. Meie menetlus peab olema usutav ja legitiimne.